Tere päevast, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu kolmapäevast istungit. Soovin teile kõigile head sõbrapäeva ja loodan istungi alguses, et istungi lõppedes me jääme ikkagi sõpradeks. Aga nüüd kohaloleku kontroll, palun!

mida samuti peavad maksma kõik sõidukiomanikud, kusjuures need, kelle sõiduk tarbib rohkem kütust, maksavad vastavalt rohkem; kolmandaks on mootorsõidukimaks ise. Ehk igaüks, kes omab ükskõik mis mootorsõidukit, kella.) maksab seda maksu kolmel erineval moel. Vaatamata sellele, et mitte mingit põhjalikku mõjuanalüüsi eri sektorite vaates pole Rahandusministeerium läbi viinud,

Nimelt võib see negatiivselt mõjutada ka meie sellist ajaloolist spordiala, nagu seda on motosport. Mitte keegi pole kordagi analüüsinud, kuidas see võib mõjuda meie sportlastele. Mitmete alaliitude

Kõik need küsimused on rahandusministrile edastatud ja loodame peatselt neile ka vastuseid saada. Aitäh!

Lugupeetud [ase]esimees! Lugupeetud kolleegid! Mis siin ikka praegu laineid lööb peale automaksu – laks ja automaks. Meie arupärimine, millele on alla kirjutanud Riigikogu liikmed Martin Helme ja Mart Helme, on just nimelt sel teemal ja on määratud kultuuriminister Heidy Purgale. Me tahame teada, miks on tema automaksu kehtestamise poolt. Ometi on selge, et see halvendab Eesti ettevõtete

missugune on see mõju konkreetselt tema haldusala inimestele, töötajatele, tarbijatele ja nii edasi. Selline arupärimine. Aitäh!

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Annan 11 Riigikogu liikme nimel üle arupärimise kliimaminister Kristen Michalile seoses riigiteede liikluskorraldusega.

põllumaade või karjamaade, näiteks Tallinna–Tartu, Tartu–Jõgeva ja Tallinna–Rapla maanteel. Meil on sellega seoses küsimusi, kuna riigiteede liikluskorralduse juhendi kohaselt peab tähispost olema liiklejatele võimalikult ohutu.

korraldatakse ülejäänud liikluse võimalikkus. On veel mitmed-mitmed küsimused sellega seoses. Me ootame neile selgitavaid vastuseid. Aitäh! Leo Kunnas, palun! Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Annan grupi Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadikute nimel üle arupärimise peaminister Kaja Kallasele seoses sõjaaja kaitseväe pioneerivõimekuse kasvatamisega Venemaa-Ukraina sõja käesoleva etapi kogemuste valguses. Miks proua peaministrile? Härra kaitseminister üksi kaitsekulude üle ei otsusta. Venemaa-Ukraina sõjas eelmisel aastal alanud positsioonisõja etapp on esile toonud sõjaaja kaitseväe pioneerivõimekuse ja ‑teenistuse tähtsuse. Mõlema sõdiva poole kaitserajatised on tõestanud oma vajalikkust ja tõhusust. Samas on Eesti meiede factoliitlase Ukraina toetuseks loovutanud loovutanud väga suure koguse pioneerivahendeid, sealhulgas tankitõrjemiine ja lõhkeainet. Need kogused ei ole loomulikult avalikud. Seepärast me küsime proua peaministrilt viis küsimust. Milline on Ukrainale loovutatud pioneerivahendite ja ‑varude taastamise ajagraafik orienteeriv maksumus? Kas meie kodumaise kaitsetööstuse arendamise käigus on kavas käivitada Eestis ka sõjalise otstarbega lõhkeaine tootmine? Kas Vabariigi Valitsus on Venemaa-Ukraina sõja käimasoleva etapi kogemuste valguses valmis kaaluma jalaväemiine keelustava Ottawa konventsiooni denonsseerimist? Mida on Vabariigi Valitsus veel valmis ette võtma sõjaaja kaitseväe pioneerivõimekuse tugevdamiseks? Kas Vabariigi Valitsus on valmis Venemaa-Ukraina sõja käesoleva etapi valguses algatama uue niinimetatud tugevduspaketi sõjaaja kaudtulevõimekuse, pioneerivõimekuse ja droonisõjavõimekuse tugevdamiseks? Aitäh!

Aitäh! Head kolleegid! Vahelduseks üks eelnõu. Annan üle Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse eelnõu, mis on sisu poolest ettepanek Vabariigi Valitsusele teha ettevalmistused

toimuvad Riigikogu asjakohase otsuse tegemisest alates kõige varem kolme kuu pärast. Milles nüüd on probleem? Ausad ja usaldusväärsed valimised on demokraatliku võimu aluseks. Eestis kasutatava elektroonilise hääletuse vorm ehk internetihääletus on ainulaadne, teistes Euroopa maades seda niimoodi üleriigiliselt ei kasutata, küll aga kasutatakse sarnast süsteemi näiteks Venemaal. Eesti elektroonilise hääletamise protsess ja tulemused ei ole tervikuna kontrollitavad ega läbipaistvad. Ei ole tagatud hääletamise salajasuse nõue ja pole võimalik kontrollida, kas serveris valimiste ajal töötav programm tegelikult varem avaldatud lähtekoodile ehk kas see programm, mida on kontrollitud ja mille kohta öeldakse, et see hääled kokku loeb, ka päriselt masinas on sel ajal, kui hääletamine käib.Neljas ja võib-olla kõige olulisem probleem on asjaolu, et meie valijad ei usalda elektroonilist hääletust. Mõistlikud on!

38% vastanutest ei pidanud e‑valimisi usaldusväärseks ja 39,7% ehk praktiliselt 40% vastanutest uskus, et viimastel Riigikogu valimistel toimus osaline võltsimine. Taolises olukorras ei tohiks elektroonilist hääletamist mitte mingil juhul kasutada, sest peaaegu pool Eesti elanikkonnast ei usu, et valimistulemus on aus. Valitsus peaks sellega tegelema. Aitäh!

Hea aseesimees! Lugupeetud rahvasaadikud! Kõik, kes meid vaatavad! Annan üle arupärimise peaminister Kaja Kallasele automaksu mõju kohta Eesti ühiskonnale. Teadupoolest on praegune valitsuskoalitsioon punktis lubanud, et nende eesmärk on, et Eestis oleks tugev ettevõtlus ja maksukeskkond oleks üks Euroopa parimaid. Automaksu eelnõu seda eesmärki kindlasti

Aitäh! Kuidagi on vaja sellele vildakale menetlemisele ja seadusele tervikuna tähelepanu tõmmata.

Teatavasti ütleb Eesti Vabariigi põhiseaduse § 16, et kõikidel inimestel on õigus elule, ja § 12, et kõik on seaduse ees võrdsed. Ometi on Eesti Vabariik kehtivate seadustega loonud olukorra, kus inimesi, kes ei ole veel sündinud, saab

kohustuse, mida on jaatanud ka õiguskantsler juba rohkem kui 20 aastat tagasi, öeldes, et põhiseaduslik õigus elule laieneb ka veel sündimata inimestele.Sellega seoses soovime esitada peaministrile kokku kolm küsimust. Esiteks, kas veel sündimata inimestel on Vabariigi Valitsuse käsitluse kohaselt kõigi teiste inimestega võrdne õigus elule? Kui ei ole, siis miks? Milliste muude ühiskonnagruppide liikmete põhiseaduslik õigus elule on sellisel juhul piiratum kui teistel ning kes ja millistele kriteeriumidele tuginedes seda otsustab? Teiseks küsime, millega õigustab Vabariigi Valitsus ilma igasuguse meditsiinilise näidustuseta ehk omal soovil tehtud abortide riiklikku rahastamist Vabariigi Valitsuse määruse "Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu" alusel, et kuna rasedus ei ole haigus, pole selle katkestamine ilma meditsiinilise näidustuseta ka tervishoiuteenus. Aitäh!

lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid, külalised ja kõik, kes meid ekraanidelt vaatavad! Annan Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni üheksa liikme poolt üle arupärimise peaminister Kaja Kallasele. Kuna peaminister on kogu valitsuse juht ja vastutab kõikjal Eestis toimuva eest, mitte ainult Tallinnas ja tema Stenbocki majas toimuva eest,

kui palju või millises suurusjärgus suureneb kohalike omavalitsuste tulubaas 2025. aastal peale automaksu kehtestamist ja millises suurusjärgus suureneb omavalitsuste tulubaas sellel aastal peale käibemaksu 10%‑list suurendamist. Soovime teada, kui palju suureneb 2024. ja 2025. aastal tulubaas peale aktsiiside ja riigilõivude suurendamist

Hea juhataja! Lugupeetud saalisviibijad! Armas Eesti rahvas!

kolleegidega – Arvo Aller, Mart Helme, Kert Kingo, Jaak Valge, Alar Laneman, Leo Kunnas, Varro Vooglaid, Martin Helme valmistanud ette avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse [eelnõu]. Ma luban, et seda kild killu haaval või salaamivorstitaktikana jupp jupi haaval ettevõetavat harjutust

Komisjoni liikmena ei olnud mul võimalust küsida ühtegi küsimust, mitte ühtegi küsimust nii tähtsa eelnõu kohta. Mul on protseduuriline küsimus

Austatud eesistuja! Head kolleegid! Annan üle arupärimise rahandusminister Mart Võrklaevale. See puudutab automaksu negatiivseid mõjusid. Sellel maksul, mida valitsus Eesti ühiskonnale peale surub, on terve hulk negatiivseid mõjusid, aga eelnõus neid sisuliselt käsitletud ei ole, või kui ka on, siis ainult Maks annab põhilöögi lasterikastele peredele ja maainimestele, aga ka kõikidele teistele, kellel isiklik auto on ainus võimalus pääseda liikuma ja elada normaalset elu, sealhulgas käia tööl.

ongi siin välja toodud terve rea Riigikogu liikmete – siinrääkija, Jaak Valge, Leo Kunnas, Ants Frosch, Mart Helme, Arvo Aller, Rene Kokk, Martin Helme ja Varro Vooglaid küsimused, milles me palume, et toodaks välja selle maksu majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust suurendav mõju, eriti väikesepalgalistele inimestele. Küsime, kuidas see mõjutab kogu

kolmeks minutiks siia, solidaarsusest valdava osaga Eesti rahvast. Aitäh! Te võite ka kauemaks jääda. Juhataja vaheaeg kümme minutit, kuna Riigikogu esimees on kokku kutsunud juhatuse koosoleku.V

Head kolleegid! Juhataja võetud vaheaeg on lõppenud ja on lõppenud ka juhatuse koosolek. Nimelt, juhatuse koosolekul otsustati lõpetada tänasel, 14. veebruari 2024. aasta istungil eelnõude ja arupärimiste vastuvõtmine. Juhatuse otsus oli konsensuslik. Juhatus tugines oma otsuse tegemisel järgnevale. Eelnõude algatamine ja arupärimiste esitamine on Riigikogu liikme põhiseadusega tagatud õigus. Samas ei tohi see takistada Riigikogu muu töö tegemist. Riigikogu täiskogu istung on põhiseaduse kohaselt Riigikogu põhiline töövorm. Istungitel arutab ja otsustab Riigikogu avalikult tema pädevuses olevaid asju. olevaid asju. Kui eelnõude ja arupärimiste üleandmise õiguse kasutamise tulemusena ei ole Riigikogu saanud asuda päevakorra menetlemise juurde, on Riigikogu kui terviku huvides põhjendatud astuda samme, et leida tasakaal eri õiguste vahel ning võimaldada Riigikogul täita kõiki oma põhiseadusest tulenevaid ülesandeid.

Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kaks eelnõu ja kaheksa arupärimist. Ja nüüd ka klassikaline lause: juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele.

mida te siin vahepeal ütlesite, et vastavalt töökorrale on teie sõnade järgi istungi juhatajal võimalus sekkuda ka arupärimise üleandmise ajal.

on üleandmise hetk või voor, siis ei ole vaja hakata kolmanda lause järel sealt üle kukla karjuma, et kuhu me suundume ja mida me teeme. See kaks minutit on eelnõu või arupärimise üleandmise aeg liige] seda sisustab või mis ta selle käigus räägib, on Riigikogu saadiku enda asi, juhatajal ei ole vaja hakata sealt selja tagant näägutama. See on esimene asi.Teine asi on see, et meie põhiprobleem on ikkagi mujal. Meie põhiprobleem on tänases päevakorras. Päevakorras on meil esimese päevakorrapunktina automaksu eelnõu. Juba esmaspäeval päevakorra kinnitamise ajal oli saalis protest selle vastu, kuidas on eelnõu menetletud Riigikogu rahanduskomisjonis: ilma kooskõlastusringita ehk sisuliselt ei ole dokumentatsioon olnud nõuetekohane. Nüüd on see kooskõlastusringi paber meile järele saadetud. Aga see

seal on väike formaat, kohal on spetsialistid ja valdkonnale spetsialiseerunud Riigikogu saadikud. Aga seal ei saanud küsida küsimusi. Selle asemel pandi menetlusotsused poole jutu pealt hääletusele ja öeldi, et pärast võite edasi küsida. Mida me pärast küsime, kui otsused on tehtud?

olid ennast järjekorda pannud enne seda, kui te võtsite vaheaja. Tõenäoliselt oleks olnud mõistlik, soliidne

Mulle küll tundub, et see sõbrapäevasuhtumine siin Riigikogu saalis on pigem selline, et sõber sõbra naha koorib, või nagu "Viimsest reliikviast" teada: "Kohe näha, et vanad sõbrad." Minu küsimus või ka ettepanek tulevikuks on see, et anda ikkagi nendele inimestele, kes on ennast kirja pannud, sõbralikult võimalus oma küsimused ära küsida või oma eelnõud esitada. Siim

lõpetati kiirustades, ilma kõikide opositsioonisaadikute küsimusi kuulamata, kusjuures oli saadikuid, kes ei olnud saanud ühtegi küsimust küsida, kui juba mindi menetlusotsuste juurde. Need küsimused võisid ju olla väga olulised, sisaldada olulist infot, mis oleks olnud vaja kindlasti ära kuulata, enne kui tehti menetlusotsused. Ka mina protesteerin ja nõuan, et see eelnõu läheks tagasi rahanduskomisjoni. Alustame lõpust, hea kolleeg Siim Pohlak. Ma viitasin sellele, et teie enda kolleeg Rene Kokk

Riigikohus ütles, et Riigikohtus kaitstavaks hüveks ei saa olla Riigikogu liikme mandaadist tulenevate õiguste kuritarvitamine, mida ulatuslik obstruktsioon parlamendis endast kujutab. Punkt.

need nõuded on täidetud. Kui viidatakse normitehnika eeskirjale, siis seal on juttu eelnõust, et eelnõu peab vormiliselt vastama normitehnika eeskirjale. Seal ei ole viidatud seletuskirjale.Kõige selle juures, head kolleegid, ei ole ma see inimene, kes tormab kaitsma seda, et kooskõlastustabelit ei esitatud. Ma ei torma seda kaitsma.

seletuskirjas viidati, et see esitatakse hiljem. Jah, ma möönan, et ka see on üsna tavapäratu, ja ma loodan, et see ei saa tavaks, aga vähemalt viide selle kohta oli. Mul puudub tänase päevani teadmine, mis see probleem oli, miks ei olnud võimalik seda sinna juurde panna. Tõepoolest, seda ei olnud varem ka olemas, sest see allkirjastati alles esmaspäeval.

kordan seda juba korduvalt öeldud lauset, et Riigikogu erinevad juhatused on juba väga pikka aega olnud seisukohal, et komisjonid on oma töö korraldamisel iseseisvad ja avara otsustusõigusega, juhatus ei sekku juhtivkomisjoni töösse ei korralduslikult ega sisuliselt. See on läbi aegade juhatuste seisukoht olnud.

Peaksite vana, siin mitmeid kordi olnud saadikuna teadma, kui ebameeldiv ja ebamugav on seal rääkida, kui teie taga midagi podisete. Siis te räägite, et ärge minge leili, ja olid sellised väljendused.

Aitäh, hea kolleeg! Kümneminutiline paus oli sellepärast, et toimus juhatuse koosolek. Selleks pidi juhataja võtma juhataja vaheaja. Nii et see on sellega põhjendatud. Mis puudutab sõnakasutust, siis tõesti püüan nagu mitte solvata, aga mul on väga raske aktsepteerida seda käitumist, kui diskrediteeritakse või naeruvääristatakse Riigikogu, kui diskrediteeritakse või naeruvääristatakse Riigikogu liikmeid. Lihtsalt see on see põhjus. Hea kolleeg Rene Kokk, siiski, ka minu võib-olla mitte kõige viisakam sõnakasutus ei ole kaugeltki

tahan kõigepealt öelda, et meie probleem läks just tükk maad suuremaks, kui sa lugesid meile ette rahanduskomisjoni protokolli. No ilmselgelt see protokoll ei kajasta seda, mis komisjonis toimus, ikka lugesid õigesti ja õiget kohta. Loomulikult läksid saadikud sealt minema, kui nad sõna ei saanud, loomulikult läksid saadikud minema, kui nende tehtud ettepanekuid nende tehtud ettepanekuid ei pandud ka mitte hääletusele. Kui protseduurilisi või menetluslikke otsuseid [tehti], siis tuli ka alternatiivseid ettepanekuid, mida ei pandud hääletusele. Ja siis pärast seda protokolli kirjutada, et rohkem küsimusi ei ole – no andke andeks!

Nüüd on Riigikogu juhatus ja koalitsioonierakonnad käitunud nagu klassikalised platnoid, et teeme, mida tahame, sest me saame. sest me saame. Aga mis me tsiteerime siin Riigikohtu otsust. Riigikohus ju ütleb selge sõnaga, et tänasele opositsioonile võib teha ükskõik mida, see sobib. liberaalne režiim on võimul ja see sobib selle liberaalse võimuvertikaali osaks olevale liberaalsele kohtunikkonnale Tartus. Meile ei maksa mitte midagi sellest, mida Riigikohus on öelnud. Seal ei ole mingit vahet, see on üks osa tänasest võimuringkonnast. Meil lihtsalt ei olegi enam mingeid reegleid. Kui te olete ise kõik reeglid aknast välja visanud, siis ärge imestage, et meie ka reeglitest kinni ei pea. Pole mingeid reegleid, millest kinni pidada.

Aga tõepoolest, minul on memo, teen väljavõtte. Kell 13.32 tegi Annely Akkermann ettepaneku esitada küsimusi edasi. Aivar Kokk esitas oma küsimuse. Mart Võrklaev vastas. Rohkem küsimusi ei esitatud. Kui te lahkusite rahanduskomisjoni istungilt, siis ei olnud teil võimalik küsimusi esitada.Ja Martin, see, mis puudutab sinu hinnangut Riigikohtu suhtes, siis esiteks, mina ei ole Riigikohus, aga mina austan ja hindan väga kõrgelt neid inimesi, kes Riigikohtus otsuseid langetavad.

No ma võtsin ta ette ja minul on selle lahendi taustal teile küsimus: kes siin hindab, et arupärimine, eelnõu või mingi konkreetne tegevus on obstruktsiooniline? Kes annab selle hinnangu konkreetsel juhul? Ma kinnitan teile täiesti siiralt, et minu täna esitatud eelnõu ei olnud obstruktsiooniline.

küsin.Viidata sellele, et teile tundub, et arupärimist ei tule, paraku töökord ei võimalda. Kui näiteks hääl peas ütleb, et võib-olla viie minuti pärast ettekandja kaldub kõrvale ettekande teemast, siis see ei ole põhjus,

"Riigikogu liikme arupärimine on Vabariigi Valitsusele või selle liikmele […]" Vastab tõele. "Arupärimine vormistatakse kirjalikult." Tõepoolest, nii on. "Arupärimises kirjeldab Riigikogu liige arupärimise esitamist põhjustanud asjaolusid." Tehtud. "Arupärimine esitatakse istungi juhatajale avalikult Riigikogu istungi algul." Korras. "Kui arupärimine on esitatud kooskõlas käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 ettenähtuga, edastab Riigikogu esimees arupärimise selle adressaadile viivitamata." Aga selle asemel sa tahad mulle selle tagasi anda. Miks, Toomas? Mõned vastused vahepeal. Kõigepealt soovitan ikka jätkuvalt seda kollast raamatut lugeda. Nimelt, § 139.

Ma arvan, et ka sinu eelnõud eraldi võetuna ei ole obstruktsioon. Aga kui neid esitatakse selleks, et blokeerida Riigikogu tööd, esitatakse selleks, et Riigikogu ei saaks menetleda eelnõusid, mis on tema põhitegevus, siis muutub see ühel hetkel obstruktsiooniks.

Härra eesistuja! Vahepeal kontrollisin, mul on tõesti pea. Aitäh tähelepanu juhtimast! Mul on pea olemas, aga küsimus ei ole selles, vaid mul on tunne, et seesama automaksu eelnõu ei ole peaga mõeldes tehtud. Te juhite kogu aeg tähelepanu, et me peame seda kollast raamatut vaatama. et äkki ma leian sealt midagi selle kohta. Ma ei ole ikkagi seda raamatut leidnud. Äkki te saate selle kuidagi ära korraldada, et ma ikkagi saaksin selle raamatu. Muidu ma olen täiesti töövõimetu, kui teised kõik omavad neid raamatuid. raamatuid. Te juhite tähelepanu, et sealt saab kõikidele asjadele vastuse. Ma tahaksin ka neid vastuseid saada. Piinlik on, Mart Maastik Isamaast, piinlik on sinu pärast, tõepoolest. Ma nägin, kuidas ka hea kolleeg Urve Tiidus

Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Kõigepealt paar kiiret kommentaari selle kohta, mis te siin olete öelnud. Mina pean ka protestima, kui te ütlete, et minu arupärimine oli obstruktsiooniline. See oli täiesti sisuline arupärimine minu meelest väga olulisel teemal, esitatud kooskõlas kodu‑ ja töökorra seadusega, mitte midagi obstruktsioonilist selles ei olnud. See ongi tegelikult osa sellest probleemist, kui hakatakse omavoliliselt tembeldama teatud asju obstruktsiooniks,

ole. Edasi, naljakas oli kuulata, kui te ütlesite, et küll Jevgeni Ossinovski meile siin varsti selgitab, mis seal rahanduskomisjoni istungil siis toimus. Tõsiasi on see, et Jevgeni Ossinovski ei viibinudki seal.

kolleeg Andrei Korobeinikule vahelesegamine oli teie poolt ilmselgelt inetu ja tegelikult ka täiesti ebavajalik. Ma arvan, et suur osa kolleegidest, kes on siin saalis, võiksid seda öelda, isegi teie fraktsioonikaaslased, kui nad

Ma olen väga palju kordi kuulnud, kui on öeldud, et vabandust, lugupeetud kolleeg, allkiri on puudu, palun tulge siit läbi, pange allkiri. Aga antud juhul, selleks et lihtsalt kiuslikult käituda ja kohta kätte näidata, ütlete, et ei, ma ei võta seda vastu, see on kõik jama ja peaks piinlik olema.

Te olete siin korduvalt öelnud, et komisjonidel on enesekorraldusõigus ja selle tõttu teie sellesse ei sekku. Aga minu küsimus on see, kes siin Riigikogus teostab järelevalvet selle üle, et komisjonides toimuksid asjad kooskõlas kodu‑ ja töökorra seadusega. Kas siin üldse on keegi, kes selle eest vastutab,

Teiseks, ma ei saa seda murda tõepoolest, see on läbi aegade nii olnud, et komisjonid on iseseisvad ja avara otsustusõigusega. Seda on kõik juhatused aktsepteerinud, sinna mitte sekkunud. seda vahelüli, et ega juhatus ei jäta läbi vaatamata ühtegi avaldust. Kui on tulnud mingisugune kaebus või protest ühe või teise komisjoni tegevuse peale, siis juhatus püüab sisuliselt seisukohta mõjutada,

kaitstav. Palun saage sellest aru, et see ei ole teema.Andrei teema. Need küsimused kõik juba korduvad, sõbrad. Ma olen seda öelnud, et ma arvan, see märkus oli asjakohane. Tal ei õnnestunud seda eelnõu üle anda, sest seda ei olnud.

Te rikute järjekordselt töö‑ ja kodukorda, seetõttu et

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Miks me mootorsõidukimaksu vajame? Mootorsõidukimaks on ennekõike keskkonnameede ja selle peamised eesmärgid on aidata kaasa autostumise vähendamisele eeskätt linnades, suurendada säästlikku liikuvust ja soodustada

Kui Euroopa Liidu keskmine heitmenäit uute sõidukite registreerimise järgi 2022. aasta seisuga oli 180 grammi CO2kilomeetri kohta, (Hääled saalis.) siis Eestis oli see näitaja Euroopa kõrgeim ehk 142 grammi

Auväärt juhataja! Tõesti, nii ei ole võimalik tööd teha. Tõesti, me ei kuule ei rahandusministrit ega puldis olevat kolleegi. Püüame kuidagi selle lahendada, võtame kas või vaheaja, kutsume vanematekogu kokku, aga niimoodi siin saalis edasi töötada ei ole võimalik.

Transpordisektori süsinikuheide on kogu maailmas üheks teravaimaks keskkonnaprobleemiks, mille lahendamine on saanud väljakutseks. Auväärt

Meil nii riigina kui ka Euroopa Liidu liikmena on seatud keskkonnaeesmärgid, mille täitmisega oleme tegelikult juba hiljaks jäänud. Vaja on tempot tõsta ja tegudele asuda. On tõsi, et heite vähendamiseks on ka teisi viise, ja õigustatud on küsimus, miks ei ole valitsus soovinud näiteks tõsta kütuseaktsiisi, mis võiks samuti vähendada kütuste tarbimist. Kütuseaktsiisi tõstmine puudutaks kõiki sõitjaid, paljusid tooteid, kaupu ja teenuseid. Lisaks mõjutaks see enim neid inimesi, kes elavad maapiirkondades, kus puudub alternatiiv autole ja kus iga päev sõidetavad vahemaad on pikemad kui linnapiirkondades. Mootorsõidukimaks lubab meil mõistlikus tempos säästlikumate valikute poole liikuda nii, et kellelgi ei jää vajalikud sõidud tegemata.Mootorsõidukimaksu tehniline ülesehitus on järgmine. Maksustamisele kuuluvad N‑, M‑ ning osad osad L‑ ja T‑kategooria sõidukid, see tähendab sõiduautod, kaubikud ja mootorrattad. Maks koosneb kahest osast. Registreerimistasu kuulub maksmisele enne sõiduki Eestis registrisse kandmist, mootorsõidukimaks ehk aastamaks kuulub maksmisele igal aastal. Maksule seatud eesmärkide saavutamiseks on meil vaja mõlemaid. Registreerimistasu suunab ostja juba algselt keskkonnasäästlikuma valiku poole. Aastamaks kannab sama eesmärki, valitaks keskkonnasäästlikum sõiduvahend, ning see tagab stabiilse eelarvetulu.Nii aastamaksu kui ka registreerimistasu puhul kujuneb maksusumma mitmete komponentide liitmisel. Esiteks koosneb maks baasosast, mis on registreerimistasu puhul 300 eurot ja aastamaksu puhul 50 eurot. Vanemate sõidukite puhul võib baasosa jäädagi kogu maksusummaks. Baasile lisandub CO2-komponent, mis on arvestatud aastamaksu puhul iga grammi kohta alates heitest 118 grammi kilomeetri kohta ja registreerimistasu puhul alates 1 grammist. Põhimõte on, et mida suurem heide, seda kõrgem maks.

kuid ka mitmete hübriidide ja pistikhübriidide puhul –, siis aastamaksule seda komponenti ei lisandu. Viimasena lisandub täismass, mis samuti on disainitud põhimõttel, et raskem sõiduk toob kaasa kõrgema maksu. Üldistatult võib öelda, et raskemad sõidukid on saastavamad, kallimad ja koormavad rohkem teid. Seega toetab massikomponent nii keskkonnaeesmärke kui ka aitab nihutada maksu maksevõimelisematele autoomanikele.Kui Kui sõiduki omanik on füüsiline isik, rakendub ka [sõiduki] vanusekordaja, mis toob maksusummat allapoole. Registreerimistasu hakkab vähenema juba üheaastasel sõidukil, aastamaks viis aastat vanal sõidukil. Sisuliselt tähendab see, et 20‑aastase ja vanema auto puhul kuulub mõlemal juhul maksmisele ainult baasosa. Mida see kõik inimestele tähendab, kui palju keegi siis mootorsõidukimaksu maksma Nagu juba mainitud, on maksevõime põhimõtte järgimine olnud maksu disainimisel üks peamisi sihte. Me ei saa panna suurt hulka Eesti inimesi olukorda, kus mootorsõidukimaksu tõttu ei suuda nad enam autot omada. Siin ongi oluline leida mõistlik tasakaal keskkonnahoiu ja maksevõime vahel, aga anda ka selge sõnum, milline on meie nägemus tulevikust, et autoostjate järgmised valikud oleksid juba keskkonnasäästlikumad. Seega sai maksevõimega arvestamiseks maksuvalemisse sisse toodud vanusekomponent, mis eraisikutel maksu vähendab. Peame arvestama ka sellega, et kõik inimesed ei saa endale kohe uut ja säästlikku sõidukit võimaldada.

Mootorsõidukimaksu tegemise käigus saime tagasisidet kümnetelt organisatsioonidelt. Üks peamisi muresid, mida partnerid väljendasid, oli oht, et vanusekordaja tõttu muutub Eesti Euroopa [imporditud] vanad kasutatud autod jäävad võrreldes uuemate autodega oluliselt odavamaks. Rahandusministeeriumi analüüs on näidanud, et nii see siiski pole.

Mootorsõidukimaksu loomisel seadsime endale rea põhimõtteid eesmärgiga leida optimaalne, kõiki huvisid tasakaalustav maksumudel. Eelkõige on prioriteet toetada heite vähendamist ja kliimaeesmärkide saavutamist transpordisektoris. Teiseks peab maks olema proportsionaalne omaniku maksevõimega. Kolmandaks, süsteem ei tohi olla manipuleeritav ning maksukogumise mehaanika peab olema lihtne ja arusaadav. See viimane põhimõte tingib selle, et aastamaksu kogutakse kord aastas. Maksuteade tuleb 15. veebruaril ning inimesel on võimalik maksta kogu summa kohe, maksta pool 15. juuniks ja teine pool 15. detsembriks hajutada makse 12 kuu peale. Nii on võimalik oma ressursse paindlikumalt planeerida. Kaalusime põhjalikult, kas oleks võimalik sõiduk maksust vabastada, kui omanik tõendab, et see mingil perioodil liikluses ei osale. Kahjuks lubab statistika väita, et see võib kaasa tuua ulatusliku maksuvältimise, sestap peame õigeks ühetaolist süsteemi, mis keskenduks kõikidele sõidukitele ja varamaksuna mõjutaks kõiki, kes konkreetset vara omavad. Samal põhjusel kehtib maks ühetaoliselt nii linna‑ kui ka maapiirkondade elanikele. Oleme välja töötamas põhjalikku liikuvusreformi, mis parandab ühistranspordi ja alternatiivsete liikumisvõimaluste kättesaadavust nii linna‑ kui ka maapiirkonnas.

Prognooside järgi toob mootorsõidukimaks eelarvesse ligikaudu 236 miljonit eurot aastas. See on tulu, mis kogutakse eeskätt saasteallikatelt. Mootorsõidukimaksu, eriti registreerimistasu on omanikul võimalik vähendada tarkade valikutega, mis samal ajal aitavad kaasa meie kõigi elukeskkonna parandamisele.

Kui me tahame viia ellu liikuvusreformi, mis muu hulgas parandab ühistranspordi ja alternatiivsete liikumisvõimaluste kättesaadavust, siis on riigil selleks ja ka paljuks muuks, sealhulgas tee-ehituseks, vaja lisaraha. Eelarve puudujääk on aga kordades suurem kui mootorsõidukimaksust laekuv tulu. Sel aastal on meil eelarves puudu üle miljardi euro. See summa igal aastal kasvab, kui me midagi ette ei võta ehk kulusid ei kärbi, tulusid ei suurenda ja ei vähenda uute kulude tekitamist. Mootorsõidukimaks on seega ka täiendav püsitulu, et vähendada eelarve puudujääki ja suurendada riigi jaoks olulisi investeeringuid. Eesti maksukoormus on endiselt Euroopa keskmise piirimail, isegi sellest allpool, ootused aga pigem ületavad Euroopa keskmist, nõudes riigilt avalikke teenuseid mahus, mis on tavapärane kõrge maksukoormusega Põhjamaades. Mootorsõidukimaksust saadav tulu aitab meid nendele ootustele sammukese lähemale ja teeb head keskkonnale. Tänan! Ootan avatud debatti.

Lugupeetud minister! Veel üks kord. Selgitage mulle loogikat. Kehtestate automaksu, mis kahjustab kõiki Eesti elanikke ja eriti vaesemaid, samal ajal keeldute kehtestamast solidaarset maksu pankadele, mis teenivad eurotsooni kõige kallimate laenudega sadu miljoneid.

seda eeskätt linnades, nagu ma ütlesin. See tegelikult parandab meie elukeskkonda, aitab liikuda säästliku liikuvuse poole ehk võtta kasutusele säästlikumad autod ja tegelikult sellega teistpidi ka hoopis kulusid kokku hoida. Loomulikult, kõikidel inimestel ei ole võimalik endale kohe uut autot osta. Seetõttu on maksul vanusekomponent, mis ühelt poolt motiveerib autot lõpuni kasutama ja teisalt arvestab selgelt inimeste maksevõimega. Ehk võib eeldada, et võib-olla

mootorsõidukimaks hakkab kehtima 2025. aasta algusest, kui Riigikogu selle heaks kiidab, aga valitsus või Riigikogu eelmise suve alguses otsustas tõsta pankade avansilist tulumaksu 14%‑lt 18%‑le. See jõustub järgmise aasta algusest ja hakkab eelarvele tooma täiendavat tulu. Juba praegu kehtib 14%‑line avansiline tulumaks pankadele ehk riik on saanud nendest pankade suurtest kasumitest eelmisel aastal ja saab ka sel

maksu; kolmandaks on see iseseisev automaks. Ehk kolm korda maksab maksu ükskõik mis sõiduki omanik. Mul on küsimus: miks ikkagi selle asemel, et kolm korda võtta maksu sõidukiomanikelt,

maksud? Ei ole ka mina maksufanatt. Loomulikult, me kõik sooviksime, et meil oleks madalad maksud. Teiselt poolt me ootame riigilt suurel hulgal

Aga siis ütles peaminister, et tagantjärele tarkusena võib muidugi öelda, et võib-olla oleks olnud mõistlik riigikaitsekulutuste katmiseks tõsta olemasolevaid makse.

ja see rakendub 2025. aastast. Samast aastast on meil veel mootorsõidukimaks, kui see saab siin saalis vastu võetud. Samal ajal tõstsime dividendidelt makstava tõstsime ka käibemaksu selle aasta algusest 20%‑lt 22%‑le ja aktsiise 5%. Nende maksumuudatustega ja perehüvitiste riigile jõukohasemaks tegemise me saavutasime olukorra, kus me saime tõsta oma kaitsekulud 3%‑le sisemajanduse kogutoodangust, sel aastal on see 3,2%. Praeguses julgeolekuolukorras on see ainumõeldav ja ainuvõimalik, et meie kaitsekulud on sellisel tasemel. Ma usun, et see on tähtis iga Eesti inimese ja ettevõtja jaoks, kes küll

Andrei Korobeinik, palun! Suur tänu! Tõepoolest, me saame olukorra tõsidusest aru. Ma muidugi juhin tähelepanu, et just valitsuse majanduspoliitika on vähendanud meie majanduse kogutoodangut 3% võrra, mis ongi võrreldav kaitsekuludega. See uus maks ja need eelnevad maksutõusud ei kata seda. Peaminister ütles, et see erikokkulepe pankadega toob eelarvesse lisaraha

Aitäh! Mis puudutab rahanduskomisjoni, siis olin ise seal [koosoleku] algusest lõpuni ja hea meelega oleks veel olnud, aga küsimusi [rohkem] ei olnud. Ma tõesti ei saa kuidagi aru nendest väidetest, mida ma olen siin saalis juba täna kuulnud, et ei olnud võimalik küsida, ei olnud võimalik arutada.

oleks vähem autosid – praegu neid tuleb ju aina juurde – ja et oleks säästlikumad autod. Kokkuvõttes: kui on säästlikumad autod, siis on puhtam keskkond. Tegelikult ka inimese vaates: kui tal on säästlikum auto, siis ta hoiab kokku näiteks kütusekulu. Mootorsõidukimaks

mootorsõidukimaks on negatiivses mõttes rohkem kaldu linnainimese poole. Ka siin saalis on korduvalt kõlanud, et maainimene sõidab rohkem. Ta sõidabki, auto on talle vajalikum. Mootorsõidukimaksu puhul me ei arvesta läbisõitu, vaid konkreetset automudelit. Tegelikult,

pigem võib öelda, et see on negatiivselt linnainimese poole kaldu. Aga ma arvan, et see on mõistlik ja õiglane, sest meie soov ongi autostumist vähendada eeskätt linnas. Linnas on ka alternatiive autole, kui on tunne, et ei soovita

Suur aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Minu küsimus puudutab Kultuuriministeeriumi ettepanekuid vabastada maksust võistlussõidukid ja vanasõidukid. Selle kohta on kirjutatud kooskõlastuslehel, et mitte arvestatud. Aga kultuurikomisjoni liikmed on saanud mitmeid murelikke kirju muuseumijuhtidelt ja vanasõidukite omanikelt. Ma tsiteerin: "Maksuga luuakse ebavõrdsed tingimused vanasõiduki omanikele ja taastajatele. Eestist soetatud ja siin registreeritud sõidukilt tuleb tasuda hoiustamise ja taastamise perioodi eest maksu. Samas, välismaalt soetatud sõiduki eest seda teha ei tule enne selle Eestis registreerimist. Teatavasti on vanasõiduki taastamine pikk protsess. Maksustamisega luuakse eeldused vanasõidukite massiliseks Eestist välja registreerimiseks." See on päris tõsine probleem. Mida vastata kõigepealt Kultuuriministeeriumi ettepanekule ja siis konkreetselt selle

võib-olla vanem inimene, käib korra nädalas ainult poes ja maksab oma auto eest 50 eurot aastas, ja samas on inimene, kellel on mitu hobiautot, kes neid renoveerib ja taastab, mille kulud on, ma julgen öelda, tuhandetes, kui mitte kümnetes tuhandetes, ei tohiks kohelda neid erinevalt. Mis puudutab Kultuuriministeeriumi ettepanekut, siis jah, pean tunnistama, et olen ise ka vanade autode fänn ja siin me oleme kultuuriministriga teinud koostööd, kuulates ka tagasisidet eelnõu

Aga minu küsimus konkreetselt teile on juriidilise taustaga või pigem õigusliku taustaga. Kas ei ole siin tegemist ka teatud mõttes tagasiulatuva maksustamisega?

mootorsõidukimaks jõustuks ainult nende autode suhtes, mis kantakse registrisse pärast eelnõu jõustumist? Aitäh!

tundub nagu proportsionaalselt liiga kõrge ja sealt laekuv tulu tundub ülehinnatud. Kas te olete veendunud, et prognoositud 126 miljonit päriselt ka sealt laekub, arvestades, et autosid ostetakse vähem ja

Aitäh! Ei, mingit nii kavalat plaani meil seal taga ei ole. Kui rääkida teedesse tehtavatest investeeringutest, siis tõsi on see, et minu meelest me olime Keskerakonnaga ühes valitsuses, kui me

defitsiidis. Aga vaadates meie teeinvesteeringute praegust mahtu, vaadates seda vajadust, olen ma päris kindel, et sinna on vaja veel lisavahendeid planeerida.

juba planeeritud kas või investeeringutele tuleb katet või mitte. Ega see raha kuskilt mujalt ei tule kui ikkagi maksutuludest. Hea

oma valik ja vaba tahe.Eks me peame selle kuupäeva kokku leppima, millal ma teile külla tulen.

ikkagi kordades suurem ja ta on selline hobisõiduk. Ehk võrdlemisi sümboolsed, võiks öelda, on need tasud L‑ ja T‑kategooria sõidukitel. Veel kord: põllutöömasinad

kes avaldas kahetsust seoses sellega, et selline oluline sihtgrupp nagu lasterikkad pered ei olnud üldse selle seaduseelnõu koostamisse kaasatud. Me kõik ju saame aru, et lasterikastel peredel on autot vaja, ilma selleta on hästi keeruline ringi liikuda.

vanema ja soodsama autoga, ning siis on see maks ka väiksem. Teistpidi, kui auto on tõesti suurem ja saastavam, siis on see maks kõrgem. Ehk me proovime läheneda, sõltumata inimesest või elukohast, ikkagi selle järgi,

tingimata loobuma panna või teha inimeste liikumine võimatuks. See kindlasti ei ole see eesmärk ja need maksumäärad seda ka ei tekita. Aitäh! Hea kolleeg Andres Metsoja, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Ega see ei ole teile saladus, et Eesti rahvas põlgab seda automaksu.

maainimestele, nagu te ütlete, haiget teha või nende olukorda halvendada. Olen ise elanud väga pikalt hajaasustuse

Teeinvesteeringuid oleme samamoodi juba riigi eelarvestrateegias ja ka selle aasta eelarves tõstnud võrreldes eelmise perioodiga, oleme arvestanud ka seal mootorsõidukimaksuga.

Puuetega inimeste koda oli ka esindatud. Me küsisime ja saime teada, miks nad andsid nõusoleku sotsiaalkaitseministri ettepanekule. Nimelt, minu andmetel jäävad maksu alt välja ainult 150 ümberehitatud autot, aga ma tean, et 33 900 raske või sügava puudega inimese peres on auto

ainult see väike leevendus, et midagigi kätte jääks. Miks te kohtlete puuetega inimesi ja ka lasterikkaid peresid ebaõiglaselt? Aitäh! Ei kohtle ebaõiglaselt. Puuetega inimeste esindajatega olen ka ise kohtunud. Minu meelest on sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo teinud siin väga head tööd just puuetega inimeste esindajatega ja minu teada on nad seda ka tunnistanud. Tõsi, mootorsõidukimaksu puhul on erand ümberehitatud autodele,

omandada või kes ei saagi seda kasutada, küll aga on neilgi vaja liikuda. Selleks tuleb kasutada spetsiaaltransporti, taksot, ühistransporti, sõltuvalt sellest, mis on on neile elukorralduse mõttes kõige mugavam ja praktilisem. Ma arvan, et kordades mõistlikum on toetada kõiki puuetega inimesi,

Siin on veel erinevaid väiksemaid meetmeid. Aga ma usun, et me teeme puuetega inimeste jaoks õiget asja. Me toetame neid nende elukorralduses, aitame neil liikuma pääseda, sõltumata sellest, kas neil on auto või mitte.

jah, loomulikult on perede vajadused sõiduki puhul erinevad. Seda otsustab iga pere ise. Tõsi on see, et võimsam ja raskem auto on ka mootorsõidukimaksu vaates kulukam. Samuti on selle auto muud kulud kõrgemad.

toetab lasterikkaid peresid suuremal määral, kui ta toetab ühe‑ või kahelapselisi peresid. Aga ka nendel peredel on, ma usun, täpselt samamoodi vaja liikuda. Eks nad teevad samamoodi valikuid, kas nad [liiguvad] autoga või kasutavad muid viise. See ongi inimese

keskkonna väiksemast saastamisest, autostumise pidurdamisest ja nii edasi ja nii edasi. Me teame ka kõik, et riigieelarves ja riigi eelarvestrateegias on väga palju valdkondi, mis on, ütleme leebelt, alarahastatud, sealhulgas näiteks teehoid ja teeinvesteeringud, tee-ehitus, aga ka ühistransport. Nii et ma väga loodan, et vähemalt selle maksu sisseviimise see pool ka riigi eelarvestrateegias ehk veidi tugevam. Ma sooviksin ka sinu kinnitust sellele.Aga kui vaadata üldse maksule otsa, siis registreerimise osa on ikkagi tõsiselt varamaksu moodi. Minu maailmavaatele see sobib, see on igal juhul parem kui käibemaksu tõstmine, mis koormab koormab väiksema sissetulekuga inimesi rohkem. Varakamad võivadki maksta. Aitäh! See, et meil on riigieelarves palju valdkondi, mis on alarahastatud – jah, loomulikult. Teisalt on riigieelarves suur defitsiit: 1,2 miljardit. Me oleme võtnud endale oluliselt rohkem kohustusi, kui me suudame neid tuludega katta. See defitsiit süveneb.

on vaja maksumuudatusi, me oleme teinud neid selleks, et katta kaitsekulusid. Mootorsõidukimaksu kohta saan kinnitada, et me oleme ju mootorsõidukimaksuga riigi eelarvestrateegias arvestanud. Juba sel aastal me tõstsime ühistranspordikulusid

50 eurot aastas. Arvestades selle sõiduki muid ülalpidamiskulusid – nagu te ütlesite, putitamiskulusid ja nii edasi –, julgen arvata, et see on suhteliselt

Aitäh, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Austatud rahandusminister! Eesti põhiseadus näeb ette, et puuetega inimeste ja lasterikaste [perede] eest kannab Eesti riik eriliselt hoolt. Ütlesite ka ise siin välja, et nad on riigi erilise hoole all.

küsisin ka sotsiaalkaitseministrilt, et kui põhiseadus nii ette näeb, miks ta siis ei seisa puuetega inimeste ja lasterikaste perede automaksust vabastamise eest. Ta vastas, et lasterikkad pered pole tema poole pöördunud, nad on pöördunud Rahandusministeeriumisse. Ma saan aru, et siis teie poole. Lasterikkad pered on teie poole pöördunud oma murega. Te juba kärpisite nende toetust kevadel parlamendist

Minu meelest on see teie poolt suhteliselt kohatu, panna sõnu suhu või näidata asju nii, nagu nad ei ole. Mina väga austan kõiki peresid ja kõiki lapsi. Nii et ei ole mõtet neid sõnu mulle suhu panna, tahtes paista ise kuidagi parem. Ma ei ole sellega nõus. Ma ütlesin, et puuetega inimeste jaoks ja puuetega inimestega koos on Sotsiaalministeerium töötanud välja minu meelest väga mõistliku ja puuetega inimesi päriselt aitava

ette kirjutama ega ka ette ütlema või ütlema, kuidas on õige või kuidas peab. Mis puudutab neid sõidukeid, mis on riigikaitseliselt

Aitäh, hea eesistuja! Austatud minister! Minu küsimus on eelmise küsimusega sarnane. Nagu me teame, keerulised ajad on maailmas, meie idanaaber muutub aina sõjakamaks ja me tõstame ise järjest kaitsekulutusi, mis on hädavajalik. Aga Ukraina kogemus näitab, et kõik sõidukid, millele vähemalt mõneks päevaks saab elu sisse puhuda, on Ukraina kaitsmisel suureks abiks. Minu mure on selles, kas selles olukorras ei tundu ebaratsionaalne peatatud registri[kandega] autosid maksustama hakata. See tähendab seda, et inimesed on sunnitud

ja see on sõidukorras ja inimene peab oluliseks, et see on tema käes, siis ta on nõus need 50 eurot maksma. Kui ta aga näeb, et see on tõesti romu ja seda ei kasutata, siis see [auto] jõuabki lammutusse ja saab nõuetekohaselt käideldud.

ta plaanib seda autot kunagi korda teha või mitte. Kui ei plaani, siis ta võõrandab selle kellelegi ning see keegi teeb selle korda, kasutab seda ja seda autot on võimalik kasutada ka kriisisituatsioonis. Pean tunnistama, et olen ise üks neist inimestest. seisab katuse all, mõtlen, kas hakkan maksma või ei hakka maksma. Võib-olla on targem endale aru anda, et äkki ma ei hakkagi seda autot renoveerima, võõrandan ta ja keegi teebki selle kultuuripärandi korda, sellest saab see inimene rõõmu ja kokkuvõttes on üks vana auto jälle hoitud. Ma arvan, et siin võib ka see positiivne pool täiesti olemas olla. Hea kolleeg Jaanus Karilaid, palun!

ja on toonud välja ka argumendid. Ma kogu seda eriarvamust ette lugema ei hakka, aga üks väljavõte: "Seetõttu leiame, et praeguses majanduslanguse ja julgeolekukriisi olukorras võib eelarvetasakaalu poole liikuda ka aeglasemas tempos, mis on ühiskonnale ja inimestele jõukohasem." jõukohasem." Siit punktist tuleb üheselt välja, et te lähete meie ettevõtluskeskkonda ja majanduskeskkonda halvendama. Tegelikult peaks hoopis keskenduma majanduskeskkonnale, et majandus läheks kasvule ja me saaks rohkem maksutulu.

valitsuses tuima küll ei pane ja kõige vähem teeb seda rahandusminister.Kui rääkida selle maksu ajastusest, siis me praegu arutame seda, oleme pikalt arutanud. Prognoosid näitavad, et 2025. aastal on majandus taastunud ja tõusule pöördunud, ehk me ei tee seda maksu majanduslanguse ajaks. Seda lauset ma olen kuulnud siin puldis korduvalt, erinevate maksude arutelu ajal.Tulen tagasi nende eelmiste maksumuudatuste juurde, mis me enne eelmist suve tegime.

Meie ikkagi vastutustundlikult juhime seda riiki. See on olnud oluline. See on oluline sõnum majandusele, ettevõtetele, Eesti inimestele, et siin riigis on turvaline, siin on Eesti inimestel turvaline ja ettevõtetel turvaline, siia riiki on turvaline

Järgnevatel aastatel oleme seda tõstnud ja oleme arvestanud siin nüüd mootorsõidukimaksuga. On selge, et kui me tahame teha investeeringuid ja kulutusi, peame me ka makse koguma. Kui rääkida konkreetselt ettevõtjate vaatest, siis mootorsõidukimaks tegelikult tugevalt arvestab ettevõtjatega. Mina olen kuulnud ettevõtjatelt ka

Te olete otsustanud selle maksu jõustada nende jutupunktidega, mida te nende tundide jooksul olete siit kõnetoolist esitanud. Härra rahandusminister, ma küsin teilt nõnda. Võib-olla veidi tavatult siin parlamendi kõnetoolis ma palun teid: ärge tehke seda, see ei ole samm mõistlikus suunas. Mu küsimus teile on selline: milline oleks see teistsugune lahendus, mille puhul valitsus loobuks sellest automaksust ja võtaks selle eelnõu tagasi? Kas valitsus arutas ka teistsugust lahendust? Aitäh! Ei ole midagi uut, hea parlamendisaadik, süüdistustes, et mis on läbi kukkunud ja kes on süüdi majanduslanguses. Pean tunnistama, et kui majanduslangus algas, oli [ettevõtlus‑] ja IT‑minister teie oma erakonna liige Kristjan Järvan. Ainuke majanduse elavdamise meede, mida ta tegi, oli LED‑ekraanid ettevõtjatele, et näidata, et siin me asume.

Pidime suurendama kaitsekulusid, selleks me tegime maksumuudatusi. Aus oli öelda: "Teeme kulutusi, aga suurendame ka tulusid. Head Eesti inimesed, tulge, panustame koos kaitsesse."

Praegune valitsus seda teeb, investeerib kaitsesse, proovib eelarvepositsiooni parandada, olla valmis ka järgmisteks kriisideks, et me ei peaks minema, käsi pikal, raha või abi küsima, kui meil on kõige raskem. Me peame olema ise endaga hakkama saav riik. See on see, mida see valitsus teeb, ja need on need alternatiivid. Hea Hea kolleeg Jaanus Karilaid. Aitäh juhatajale! Hea minister! Kuna ma olen eelviimane küsija, siis võib-olla on teil paslik pärast põgusat debatti ka tunnistada, et Reformierakond on maksupoliitikas täielikult läbi kukkunud. Ma toon paar

me ei peaks niimoodi peost suhu elama. Teie läbikukkunud maksupoliitika ongi viinud sinna, et me riigina elame peost suhu. Kaks aastat on majandus langenud, aga te tulete siia muidugi enesekindlana ja väidate, et kõik on hästi. Te ei ole suutnud mitte midagi ette võtta, meetmeid pole, ideid ei ole. Vaid kaks näidet. Aitäh! Ei ole maksupoliitika läbi kukkunud ja me ei ole ka valetanud. Reformierakonna valitsus koos sotsiaaldemokraatide ja Eesti 200‑ga on see, kes suurendas kaitsekulud 3%‑le, sel aastal 3,2%‑le.

tahame olla ja peame olema kaitstud, siis me peame ka maksumuudatusi tegema. Samal ajal me parandasime eelarvepositsiooni poole miljardi võrra. Me jätkame selle tööga, räägime rahandusest vastutustundlikult ja ütlemegi välja, et kui me teeme kulutusi, siis järgnevad sellele tulud ehk kahjuks me peame siis tegema maksumuudatusi. 2024. aasta eelarve, nagu ma ütlesin, poole miljardiga parandab eelarvepositsiooni, 1,9 miljardit on investeeringuid, investeeringutoetusi. Oleme Euroopas vist kolmandal kohal avaliku sektori investeeringute vaates. Rajame Rail Balticut, raudteed, investeerime teedesse, investeerime üle 300 miljoni euro hoonete renoveerimisse, selleks et inimestel oleks soojad korras kodud, et energiaarveid alla tuua ja nii edasi. See valitsus teeb väga palju olulist Eesti inimeste, Eesti tuleviku jaoks ja selleks, et me oleksime endaga hakkama saav riik ka tulevikus. Hea kolleeg Urmas Reinsalu, teine küsimus. rahandusminister! Ainus, mida te riigi majanduspoliitika vaates olete valitsusena suutelised olnud välja pakkuma, on olnud massiivmaksutõusud. Ma tean, et te sepitsete juba uusi, täiendavaid maksutõususid, see ei ole mingisugune saladus. Küsimus on, et teil puudub positiivne, ma ütleksin, inspireeriv vaade Eesti ühiskonnale, mis puudutab majanduskasvu.

Kogu see kampaaniate korras riigirahanduse korrastamine on tekitanud väga suure segaduse, see on halvendanud meie konkurentsivõimet, ja nagu me näeme nii hinnatõusu kui ka tööpuuduse koha pealt, see halvendab ka inimeste hakkamasaamist.

aitab, eks seda näitab tulevik. Veel kord: jah, see valitsus on teinud rohkem, ka nendes keerulistes majandusoludes, kui kogu sellest majanduslangusest väljatulek ei ole riigi kätes, aga me oleme teinud rohkem

Ukrainas toimuvast sõjast, see [tuleneb] meie ekspordipartnerite kehvast majandusseisust. Me teame, mis toimub Rootsis: kinnisvaraturg ja ehitusturg on madalseisus. Me teame, mis toimub Soomes ja Saksamaal: majandus langeb.

Aga meil ei jäänud midagi muud üle, sest nagu ma ütlesin, varasemates valitsustes on olnud ikkagi rohkem see meelsus, et tõstame toetusi ja alandame makse. See on olnud Isamaa poliitika, öeldakse, et tõstame seda toetust, teist toetust, kolmandat toetust, meil on maksurahu,

indeksiga. Nii see defitsiit on kasvanud. Selleks, et parandada riigieelarve [seisu], teha vajalikke investeeringuid, saada riigina hakkama, on meil vaja maksumuudatusi teha. Nagu ma olen öelnud, enne suve tehtud maksumuudatuste pakett oli vajalik selleks, et tõsta kaitsekulutusi.

kui mitu protsenti on Maa atmosfääris CO2ja millise numbrini te tahate seda vähendada? Aitäh,

Aga kui palju me soovime emissiooni vähendada? Loomulikult on see jällegi hinnang, aga

ja teavad, kuidas asju peab tegema. Aga mõned aastad tagasi olid nad koos valitsuses, Jüri Ratase esimeses valitsuses, mis pani maksud veerema Läti poole. Minu mäletamist mööda veeres sinna hinnanguliselt 235 miljonit eurot. Mina ei mäleta, et siis oleks Reinsalu või Karilaid jooksnud vanade rehvidega mööda linna ringi ja kuidagi protesteerinud selle vastu, et maksud veerevad Lätti. nüüd nad protesteerivad automaksu vastu, mis tuleb. Mu küsimus ongi see, kas sellised inimesed, kes on minevikus nii suuri vigu teinud, tõesti kõlavad usutavalt, või ma mäletan

Siis oli tõesti tegemist ju läbimõtlemata rapsimisega, kui ilma igasuguse debatita võeti Riigikogus teisel lugemisel olev eelnõu ja liideti sinna otsa, ma ei mäleta [täpselt], üle kümne maksumuudatuse ja rulliti need nagu teerulliga Riigikogu saalist läbi. Teisel lugemisel, Riigikogu

endi käest. Ma arvan, et oluline on jälgida ja endalt alati küsida, kas see kulu, mis me teeme, on mõistlik, kas me peame seda ühisest rahakotist tegema, ja kui me seda teeme, siis kust tuleb [selle jaoks tulu]. See pool on pikkade pikkade aastate jooksul just ära unustatud, on tehtud palju kulusid, aga tulusid [ei ole olnud]. See on meid siia olukorda toonud. Aga siit on võimalik edasi minna ja nende keeruliste otsustega jõuda sinna, kus meie eelarve on korras, me saame endaga hakkama

väga tore debatt, on näha, et atmosfäärifüüsikaga on hakatud siiski tegelema. Aga me nimetame kogu aeg seda maksu automaksuks. Samal ajal on tal ikkagi ülitugev keskkonnakomponent. Alles sellel nädalal avaldatud transpordi teekaardis – selle tegi ja valmistas ette Rohetiiger – toodi eriliselt välja, et sõiduautode kogu transpordisektori heitest 65%. Elik mida ma tahan sellega öelda: kas te olete sama meelt, et tegelikult on tegemist ikkagi enam keskkonnamaksuga? Jah, keskkonnaaspekt on selle maksu põhifookuses olnud algusest peale ja sellest me oleme ka avalikus debatis palju rääkinud. Selle maksu esmane eesmärk on

Suur tänu, härra minister! Rohkem teile küsimusi ei ole. Mina omalt poolt siiralt tänan teid põhjalike teadmiste ja tasakaaluka ettekande eest, võib-olla ühe-kahe väikse erandiga. Tänan ka kõiki küsijaid, kolleege, samuti väga tasakaaluka ja sisuka debati eest.

Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Annan väikese ülevaate rahanduskomisjoni senisest tööst selle eelnõuga. Rahanduskomisjon arutas seda eelnõu

massipiir 2000 kilogrammi, aga elektriautodel ja pistikhübriididel 2200. Ta sai ka vastuse, et keskmise pistikhübriidi massilisa on umbes 200 kilogrammi ja selleks, et mitte diskrimineerida neid sõidukeid,

Tegemist on autotootjate endi kehtestatud sihttasemega üle välja müüdud automudelitest. Aivar Kokk küsis, mille alusel kehtestati auto vanusekordaja, miks 15. aastast hakkab kehtima koefitsient 0,2. Talle vastati, et lähtuti arusaamast, et vanemate sõidukitega sõidavad isikud, kellel on väiksemad sissetulekud. Teine spetsialist Rahandusministeeriumist täiendas seda mõtet, et vanusekomponendi eesmärk on jälgida auto hinda ja sedakaudu ka autoomanike maksevõimet. Jürgen Ligi küsis, miks on kaubik odavamalt maksustatud ehk N1‑kategooria on odavamalt maksustatud kui M‑kategooria.

ole maksu all. Seejärel oli küsimuse all erandite teema, mis puudutab alarmsõidukeid. Martin Martin Helme tundis huvi, kas vabastus puudutab ka välismaalasest sõjaväelasi või diplomaate või mõlemaid. Talle vastati, et võib puudutada mõlemaid, kui neil on sõlmitud Eesti Vabariigiga välisleping ja välislepingus on sätestatud, et nad maksuvabastuse saavad. Martin Helme

Neid sõidukeid, mis on Kaitseväel nii-öelda tavasõidukid, mis ei liigitu alarmsõidukite alla, on üsna vähe, aga nemad maksu alla lähevad. Martin Helme tundis huvi, milline on eelarvemõju. Sellest on siin juba kõneldud. Siis palus Martin Helme selgitada, mida tähendavad tähekombinatsioonid NEDC ja WLTP. Selgitati, et tegemist on kahe erineva CO2emissiooni mõõtmise metoodikaga, mida Euroopa Liidu tasemel kasutatakse.

Rahandusminister vastas, et eesmärke on kaks: pidurdada autostumist eeskätt linnakeskkonnas, et autode [arvu] vähenemine või säästlikumad autod tooksid heite [taseme] alla, ja teiseks on eesmärk ka fiskaalne. Jürgen Ligi avaldas arvamust, kuidas peaks pidama poliitilist debatti. Seda peaks pidama nimelt sellisel viisil, et see ei segaks arusaamist, millest on jutt. Siis oli selline kergelt filoloogilist laadi arutelu. Martin Helme juhtis tähelepanu, et autoomanikud juba panustavad eelarvesse erinevate maksudega ja sellest piisab. Jürgen Ligi palus argumentidesse lisada, et auto koormab ka avalikku ruumi.

Siis olid teemaks paljulapselised pered, millest täna ka siin palju räägiti. Seal midagi uut ja väga olulist ei olnud. Aivar Sõerd kirjeldas oma kogemust rahvusringhäälingu automaksu kalkulaatori kasutamisel ja Aivar Kokk jagas oma teadmisi Saksamaa autostumise juurpõhjustest.

eelnõus on sätestatud, et registreerimistasu makstakse [sõiduki] Eesti liiklusregistrisse esmakordsel kandmisel, mis tähendab seda, et kui Eestis juba registris olevaid autosid edasi müüakse, siis registreerimistasu ei oleks. Jürgen Ligi palus kommenteerida, kas see võib olla vastuolus Euroopa Liidu õigusega. Komisjoni esimees vastas, et nimetatud küsimus on edastatud Riigikogu Kantselei õigus‑ ja analüüsiosakonnale.

on elu. Tiit Maran küsis erinevaid küsimusi, mis puudutasid isikliku sõiduauto keskkonnamõju

menetluslikke otsuseid olukorras, kus kooskõlastustabelit pole [eelnõu] juurde lisatud. Komisjoni esimees selgitas, et neid otsuseid on võimalik teha. Seejärel neid otsuseid tegema hakatigi. Andrei Korobeinik protesteeris, nagu ta ka suures saalis on korduvalt teinud, et tal oli soov küsida küsimusi, aga neid küsimusi ei saanud ta küsida. Annely Akkermann, komisjoni esimees, teavitas, et siinkõneleja on valmis olema selle eelnõu juhtivmenetleja. Aivar Kokk ja Andrei Korobeinik protestisid, et kuna mind ei olnud sellel komisjoni istungil kohal, siis ei tohiks sellist otsust teha. Vaatamata sellele protestile, mindi otsuste tegemise juurde ja neid tehti kokku kolm. Esiteks, võtta eelnõu täna päevakorda. 7 poolt: Annely Akkermann, Maris Lauri, Jürgen Ligi, Tiit Maran, Marek Reinaas, Aivar Sõerd ja Toomas Uibo, 4 vastu: Martin Helme, Aivar Kokk, Andrei Korobeinik ja Siim Pohlak. Teiseks tehti ettepanek esimene lugemine lõpetada. 7 poolt: Annely Akkermann, Maris Lauri, Jürgen Ligi, Tiit Maran, Marek Reinaas, Aivar Sõerd ja Toomas Uibo, 3 vastu: Martin Helme, Siim Pohlak ja Kersti Sarapuu. Kolmandaks, määrata juhtivkomisjoni esindajaks komisjoni liige Jevgeni Ossinovski. 7 poolt: Annely Akkermann, Maris Lauri, Jürgen Ligi, Tiit Maran, Marek Reinaas, Aivar Sõerd ja Toomas Uibo, 2 vastu: Martin Helme ja Siim Pohlak. Muudatusettepanekute tähtajaks palus komisjon määrata kümme tööpäeva, nii et tähtaeg on 28. veebruaril kell 17.15. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Läks aega, mis läks, aga nüüd on võimalus küsida Andrei Korobeinikul. Palun! Jaa, nüüd on see võimalus, austatud istungi juhataja. Komisjoni istungil seda võimalust paraku ei tekkinud.

kaob. Tõepoolest, minu protestile selle vastu, et ma küsida ei saanud, vastas komisjoni esinaine, et pärast saab.

Aitäh! Mina tõepoolest, kahetsusväärselt, perekondlikel põhjustel ei saanud sellele istungile tulla, kuigi plaan oli. Nii et ma ei oska samuti kommenteerida, missuguses meeleolus komisjoni istung kulges. Aga üldisele küsimusele vastates: eks me seda poliitilist kultuuri selle maja erinevates organites kujundame ühiselt.

ja tehakse menetluslikud otsused ära. Nagu ma ütlesin härra Korobeinikule, pärast menetluslike otsuste tegemist saab eelnõu sisulisi aspekte edasi arutada. Kui vaadata rahanduskomisjoni varasemaid protokolle, härra Korobeinik ise on varem teinud menetlusotsuseid ja siis edasi arutanud. See vist ei olnud küsimus, mis eeldaks minult vastust. Käsitlen seda remargina.

toimus hääletus eelnõu üle. Mina pidin kujundama enda seisukoha ilma selleta, et ma oleksin saanud, nagu hea kolleeg Jevgeni ütles, kui mitte ammendava, siis vähemalt põhjaliku vastuse.

ei ole olnud. Ma ei tea, millele Annely viitab, aga sellist asja ma kindlasti endale lubada ei ole saanud. Nii et see on väga kahetsusväärne ja see kindlasti ei [tule] meie poliitilisele kultuurile kasuks. Mis puudutab eelnõu ennast, siis hea rahandusminister rääkis sellest, kui halvasti oli kõik, enne kui tema rahandusministriks sai.

See on tegelikult ajalooline sündmus. Eesti Vabariigi ajaloos ei ole me ühelgi aastal, ka eelmise sajandi alguses mitte, mitte, olnud Euroopas kõige kehvemad. Mitte ühtegi korda sellist olukorda ei ole olnud. Nüüd, Reformierakonna targal juhtimisel, on see olukord

majanduspoliitikale otsa. Ma ei usu, et valitsus teeb seda kuidagi pahatahtlikult. Mulle meenub aastatetagune juhtum, kui üks Hispaanias elav eakas naisterahvas nõustus aitama oma kodulinna kirikut ühe ikooni restaureerimisel. Sellest tuli ka selline internetimeem nagufluffy Jesus, karvane Jeesus.

Samal ajal oleks näiteks pangamaks toonud kaks korda suurema summa nii sel kui ka järgmisel aastal, pärast ilmselt veidi väiksema. See oleks võimaldanud ära jätta nii automaksu kui ka kõik maksutõusud.

sellist asja nagu pangamaks ei tule, et tema on kokku leppinud, et pangad maksavad täiendavalt dividende ja nii saab üle poole miljardi. Ta ilmselt eksis nulliga. Ma saatsin talle kirjaliku arupärimise. Paar päeva on tal veel vastamiseks,

maal elavad inimesed, kes sõidavad autoga mitte selle pärast, et see neile meeldib, vaid selle pärast, et muud moodi nende kodukülas elada ei saa. Maakoolid lähevad kinni, lähim kool võib Pärnumaa näitel asuda ka 30 kilomeetri kaugusel, ja sinu kodukülas sõidab buss kaks korda päevas, üks kord ühes suunas, teine kord teises. Kooli sellega ei jõua

maal elavatele inimestele mitusada eurot lisakulu. Valitsus paneb maakoolid kinni. Valitsus kehtestab automaksu, mis on kõige kahjulikum just maal elavatele inimestele, sest Tallinnas tõepoolest on tasuta ühistransport, siin saab ka ilma autota hakkama, aga kusagil Lääneranna vallas ilmselt mitte. See ongi valitsuse poliitika. poliitika. Kui inimene kolib maalt linna, näiteks Tallinnasse või Tartusse, siis ega ta enam tagasi ei lähe. Kas me tõepoolest tahame, et meie külad oleksid tühjad? Aga just selle

koalitsiooni väiksemad partnerid ikkagi ärkavad ja survestavad Reformierakonda. Mõnikord läheb rumalus üle piiri.

maksusõda omaenda rahva vastu. Olukorras, kus meil on majanduskriis, kus meil on olnud kaks aastat – ja prognooside järgi on see ka sellel aastal, nii et pikemalt veel – majanduskriis, kus meil on olnud rekordiliselt kõrge inflatsioon ja majanduskriis on olnud vahepeal sügavaim Euroopas, [selles olukorras] kehtestada uusi makse, tõsta makse, ravida niisugusel kujul Eesti majandust ja nimetada seda eelarve korrastamiseks, eelarvepoliitika kordategemiseks – see on täiesti ebaadekvaatne lähenemine.Ministri vastused täna saalist esitatud küsimustele tegid mind järjest nukramaks. Mulle tundus, et siin on tankist, kes on pandud siia pulti, et lihtsalt rutiinselt vastata küsimustele, korrata enam‑vähem samu tõdesid, mis tegelikult tõed ei ole.Aga

eelnõu iseenesest on ääretult ebaõiglane, lisaks kõigele. See tekitab regionaalset ebavõrdsust, suurendab seda ebavõrdsust, mis on, ja kiirendab kindlasti ka linnastumist, mida me ei soovi. Ministri jutt sellest, et linlased, vastupidi, kaotavad rohkem kui maainimesed, sest linlased ei peagi eriti autoga sõitma, aga näete, automaksu peavad maksma küll, kui nad autot omavad, on täiesti äraspidine vaatenurk tegelikule Eesti olukorrale. Linnainimene võibki [autost] ju ka loobuda, vähemalt Tallinnas, kus on ühistransport, võib-olla ka Tartus, kus on tihe ühistranspordi[võrk] ja nii edasi, aga hajaasustusega piirkondades on [auto] inimestele ja peredele vältimatult vajalik. Vastupidi, ühiskonnale on kasulik, kui inimesed omavad autot, eriti Eestis, hajaasustusega piirkondades, sest inimesed ja pered võtavad transpordikulud oma kanda,

Aga lisaks sellele paneb riik nüüd neile maksu peale. Ja rahandusminister ütleb siin, et aga linnainimesed võivad autost loobuda. Võivad võib-olla tõesti, aga maainimene maksab selle kõik kinni ja maksab selle topelt kinni. Ja [auto] on talle vältimatult vajalik. Sama ebaadekvaatne oli ministri vastus lastega perede vajaduste ja erisuste kohta. Kui palju me oleme kuulnud peaministri ja rahandusministri suust, et toetused, meetmed, soodustused, maksusoodustused sealhulgas, peaksid olema vajaduspõhised.

See tuleneb ikkagi vajadusest, pere reaalsest vajadusest, see ei ole vabatahtlik valik. Need inimesed on ju valmis ise auto soetama ja võtma selle transpordikulu jällegi enda peale, aga me maksustame neid täiendavalt. See on kohutavalt ebaõiglane.Sama puudutab puuetega inimesi, kellest siin arutelu käigus ka juttu oli. Valdav enamus puuetega inimestest tegelikult mingisugust erisust selle maksu kontekstis ei saa.Edasi, kultuur. Võistlusautod, vanaautod, millest on räägitud. Jällegi, inimesed, kes tegelevad autospordiga või kes korrastavad vanu autosid, taastavad neid, neid, teevad ise väga suuri kulutusi, suurusjärgus kümnetesse tuhandetesse, sadadesse tuhandetesse eurodesse ulatuvaid kulutusi. Siis minister ütleb, et no kui nad juba need kulutused ära on teinud, siis nad võivad rahulikult maksta veel registreerimismaksu ja võivad maksta veel automaksu. Mis siis, et nad selle autoga käivad võib-olla ainult paar korda aastas näitustel ja see on eesti, ütleme siis nii, tehnilise kultuuri ajalugu või on see võistlussport, millele makstakse ka peale, loomulikult, käies võistlustel ja nii edasi. Aga me maksustame neid veel täiendavalt. Tegelikult on see osa eesti kultuurist, inimesed panustavad eesti kultuuri arengusse, aga siis maksustatakse neid täiendavalt ja öeldakse, et kui te kultuuri juba rahastate, siis võite veel rohkem rahastada. Täiesti äraspidine lähenemine. Minu arusaam maksupoliitikast, õiglasest reguleerimisest ja vajaduspõhisest lähenemisest on täiesti vastupidine rahandusministri arusaamisele. Ja loomulikult see, mille kohta ma siin küsisin ministri käest, aga ei saanud siiski rahuldavat vastust. Ettepanek, mille me kindlasti ka kirjalikult vormistame,

selle seaduse jõustumist, mitte tagasiulatuvalt, juba soetatud autodele, mille inimesed on omal ajal soetanud, teades, et selliseid makse ja registreerimistasusid neil vaja maksta ei ole.

Tegemist ei ole ju kinnisvaraga, me ei räägi siin maast ega kinnisvarast. Nii et see seadus on täiesti ebakvaliteetne seadus, on täiesti ebakvaliteetne seadus, see maks sellisel kujul praegu, arvestades konteksti, on täiesti ebasobilik. Ma kutsun lisaks Reformierakonnale

jõustamine, mida on veel võimalik teha. See peaks jõustuma 1. jaanuarist järgmisel aastal. On võimalik see rahulikult ära jätta ja maksumaksja võidab rohkem kui automaksuga. Isamaa Erakond ja fraktsioon teevad ettepaneku see eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata.

sest sellist maksu pole taasiseseisvunud Eestis varem olnud. Küll oli see olemas esimese vabariigi ajal. Ma kõnelen siin Eesti 200 fraktsiooni nimel ja tuletan natuke meelde neid asjaolusid, mida minu koduerakond on selles protsessis rõhutanud.Kes ei tahaks saada läbi automaksuta? Ma arvan, et tänasel koalitsioonil ei ole ju vaja inimeste meelepaha, mis tekib arusaadavalt ükskõik millise uue maksu kehtestamise korral. Seda vajadust tegelikult ju ei ole. Lihtne oleks olla populaarne ja öelda, et seda maksu pole vaja, meie riik saab ilma selleta hakkama, öelda, et erinevalt teistest riikidest on auto Eestis püha ja meie massiivse autostumise pidurdamine ja keskkonnahoid ei ole meie rida, et elagem pigem võlgu. Seda oleks tõesti lihtne öelda, aga vastutuse võtmine riigi tuleviku ees on tänasele koalitsioonile olulisem kui lihtne punktivõit lühivaates.Eesti 200 on endiselt seda meelt, et automaksust rääkides peab samal ajal olema tähelepanu all ka liikuvusreform. See tähendab meie nägemuses seda, et pika vaatega tuleviku Eestis on taristu, transpordivõrgustik, mis võimaldab ka kauges metsatalus elavatel lastel kooli minna ning eakatel inimestel apteeki ravimite järele sõita ja seda riigi korraldatud transpordiga. Iga lisasent, mis riigieelarvesse laekub, aitab meid kindlasti sellele eesmärgile lähemale. Head ühendused tagavad hea elukvaliteedi ning eeldused piirkondlikuks arenguks Narvast Värskani ja sealt Kuressaareni. Head ühendused tähendavad lisaks autodele seda, et on teid jalgratastele ja jalgsi liikujatele. Me soovime, et transpordis oleks head ja toimivad lahendused, ning loodan, et õige pea saan ka sellel teemal siin teiega aru pidada.Teiseks pidada.Teiseks oleme kogu selle protsessi vältel tõstnud tugevalt esile keskkonnaaspekte: autode arvu vähendamine linnaruumis ning õhku paisatava inimtekkelise CO2vähendamine. Me soovime kõik elada puhtamas Eestis ja inimeste, mitte autode keskel.Kolmandaks, me arvame, et mõistlik oleks kaaluda seda, et teatud tingimustel ei maksustataks ei maksustataks neid autosid, mis on ajutiselt registrist kustutatud. Selline vabadus on sisse kirjutatud enamiku Euroopa riikide seadustesse ja me arvame, et see oleks igati mõistlik lahendus ka Eestile. Probleem romudega tuleks lahendada teisel moel kui koormata sõidukiomanikke ka siis, kui nad ei kasuta oma sõidukit, ei emiteeri CO2ega koorma teid. Aastamaks liiklusest eemaldatud sõiduki eest ei ole meie arvates kohane. Neljandaks on meile olnud oluline puuetega inimeste teema, et nad saaksid selle seaduse valguses erikohtlemise. Selle [vajalikkust] on rõhutanud ka õiguskantsler. Meie eelistus on olnud maksuerisuse loomine puuetega inimestele. Olles kohtunud sel teemal ka puuetega inimeste kojaga, on mul hea meel, et nad said just sellise lahenduse, mida nad soovisid. Sotsiaalministeeriumi pakutavad meetmed on neile loodetavasti suureks abiks. Mis puudutab suurperesid, siis ka siin oleme teinud omad ettepanekud ja ma loodan, et arutelud Riigikogus jätkuvad. Ma mõistan, et see seadus ei meeldi paljudele. Samas ei maksa unustada selle mõju, mis on tegelikult meile kõigile vastuvõetav: puhtam keskkond, säästlikum tarbimine ning pigem inimeste, mitte autokeskne riik. Eesti registris on kokku 925 000 kindlustuskohustusega sõidukit, keskmise vanusega üle 17 aasta. Autode arv on pidevas kasvutrendis. Võrdluseks võin tuua, et 1991. aastal oli meil sõidukeid kokku vaid 260 000. Ehk meil on nüüd 3,5 korda rohkem sõidukeid kui toona.

Aga me ei kavanda seda maksu pelgalt seetõttu, et teistel see on. Ei, igal riigil on olnud selleks omad selged põhjused, nii ka Eestil. Mootorsõidukimaksul on päris mitu efekti. Ei tohi varjata seda, et sellel on positiivne mõju riigieelarvele. Terve mõistus ütleb ju, et rakettide ostmise asemel võiks riik panustada hoopis haridusse, tervishoidu ja inimestesse, inimeste üldisesse heaolusse, aga maailm meie ümber on kahjuks midagi muud ja seda eitada oleks lühinägelik. Agressiivne Venemaa paneb pinged peale iga Euroopa riigi eelarvele ja mootorsõidukimaksu pole vale vaadelda ka selles kontekstis. Teiseks, see on ka keskkonnatasu, mille positiivne mõju hakkab ajas järjest suurenema. Kolmandaks, see on meede, mis mõjutab inimesi tegema järjest keskkonnateadlikumaid valikuid autode soetamisel. Ka see on protsess, mille alguspunkti me selle seadusega paika paneme. Suur tänu! Suur tänu teile! Ma palun Riigikogu kõnetooli Eesti Reformierakonna fraktsiooni esindaja

Austatud juhataja! Head kolleegid! Mootorsõidukimaks mõjutab suurt osa ühiskonnast, aga siiski pole kaua olnud Riigikogu täiskogu ees eelnõu, mis oleks nii põhjalikult läbi analüüsitud ja arvutatud. Eelnõu kohta on koostatud isegi väljatöötamiskavatsus, mida kahjuks näeb siin harva, eriti [kui mõelda just] nendele viimastele obstruktsioonilistele eelnõudele. Mootorsõidukimaksu kehtestamine on keeruline, sest eesmärgid on mitmesuunalised. Kõigepealt on vaja liikuda keskkonnaeesmärkide poole, saastada vähem, vähendada CO2heidet, pidurdada kliimamuutusi.

Kalamajas tuleb näiteks alatihti tagurdada taskusse, et lasta teisel autol mööda manööverdada, rääkimata jalgrattaga liikujatest, rääkimata jalgsi ja lapsevankriga liikujatest, rääkimata ummikutest hommikul ja õhtul.

Kõige mugavam ja ohutum peab olema tänaval liikuda inimesel oma kondiauru jõul, jalgsi või jalgrattaga, sealhulgas lastel ja suurperede lastel. Vaja on vähendada ka maal mustsõstrapõõsastesse ja linnas korteriühistute parklatesse "pargitud", tegelikult aastateks hüljatud autode Jäätmed, sealhulgas ohtlikud jäätmed, plastid, õli ja akud peavad jõudma jäätmejaamadesse ning taaskasutusse.

Hea poliitika, sealhulgas rahanduspoliitika alus on õiged andmed. Ka mootorsõidukite registrid peavad saama korda, et avaliku poliitika kujundamiseks oleksid olemas õiged andmed.Lõpuks, riik vajab oma ülesannete täitmiseks tulu, maksutulu. Kellele meeldiks maksud? Mulle kodanikuna igatahes ei meeldi.

kohta adekvaatset hinnangut.Ma olen liberaalse poliitika ja õhukese riigi veendunud toetaja ja ma leian, et sotsiaaltoetused peaksid olema pigem askeetlikud. Me peame saama usaldada inimest, kogudes inimeselt võimalikult vähe makse. Liberaalid usuvad, et inimesed ise teavad kõige paremini, kuidas oma teenitud raha kasutada.Me oleme digiriik, meil on palju andmeid abivajajate kohta. Me teame, et Eestis on hajaasustus, ja teame, et hajaasustus[piirkondades] ei ole võimalik, ei ole mõistlik korraldada ühistransporti. Näiteks oli hiljuti siin kõnepuldis Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi direktor, kes ütles, et Eesti ühes kõige suurema pindalaga ja kõige hõredama asustusega omavalitsuses peetakse arvestust õpilaste kohta mitte külade, vaid talude kaupa. Lapsed jõuavad kooli, neile korraldatakse transport, korraldatakse koolis lisatoidukord. Nagu koolide pingereast hiljuti lugesime, saavad [need lapsed] ka igati korralikul tasemel koolihariduse. Mitte kõik maal elavad inimesed ei vaja autot ja mitte kõik maal elavad inimesed ei vaja abi transpordi korraldamisel. Mitte kõik erivajadusega inimesed ei vaja abi oma transpordi korraldamisel automaksusoodustuse näol. Mitte kõik lasterikkad pered ei vaja abi oma transpordi korraldamisel, sest lasterikkad [võivad olla] ka pankurid ja erakondade suurtoetajad. 2022. aasta sügisel maksis riik kõigile lastele 50 eurot ühekordset toetust. Minu kui toonase rahandusministri poole pöördus üks ärimees, kes ütles: "Annely, ma olen miljonär. Miks sa lasid riigil kanda minu [kontole] 50 eurot lapsetoetust?"Ma Ma veel kord toon siin välja Jürgen Ligi mantra. Ta ütleb, et maksuleevendused ei aita kõige haavatavamate isikute gruppe. Neil pole sissetulekuid, neil ei pruugi olla maju ega autosid. Neid aitavad personaalsed toetused, mille jaoks tuleb koguda makse, mis peavad olema madalad ja võimalikult väheste eranditega. Me räägime personaalsest riigist ja esimene asi, mis peaks olema personaalne, on tõesti abi

Ma palun Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Siim Pohlaku. Palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Head kolleegid, rahva teenrid! Valega alustanud valitsuse puhul ei üllata, et räägitakse automaksust, justkui oleks tegemist ühe maksuga. Ei ole, tegelikult pannakse inimestele turjale kaks maksu: üks maks auto soetamise eest ja teine maks auto omamise eest, lisaks juba praeguseks vastuvõetud kümnetele maksu‑ ja aktsiisitõusudele.Kümneid

See seadus, automaksuseadus, on ebaõiglane ja ebaloogiline. Automaksu menetlemine Riigikogu rahanduskomisjonis oli enneolematult räpakas, eirati kõiki parlamendi tavasid ja reegleid.

EKRE ei nõustu sellise asjaajamisega ja parlamendi tasalülitamisega. Selle tagajärjeks ongi tänased protestid. Seetõttu ei osalenud me ka eelnõu arutelus.

Eesti ei ole ammu näinud rahva massilisi väljaastumisi, aga nüüd tuleb teha valitsusele selgeks, et Eesti ei ole Kaja Kallase ja Mart Võrklaeva tasku, kust järjest uusi makse välja pigistada.

Mul ei ole midagi pankade vastu, aga niigi juba laenuintresside, hinna‑ ja maksutõusudega vaeseks tehtava rahva täiendav maksustamine, selle asemel et maksustada pangandussektorit, kuhu on raha Eesti majandusest ja Eesti inimeste käest kokku voolanud, on lühinägelik, rumal ja ebaõiglane nii Eesti oma inimeste kui ka ettevõtjate suhtes. EKRE protesteerib parlamendis toimuva vastu, kus opositsioonilt võetakse ära võimalus nii Riigikogu komisjonides kui ka suures saalis kaasa rääkida. EKRE ei toeta automaksu, ei hakka mitte kunagi toetama ja teeb ettepaneku käesolev eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Aitäh!

Juhtivkomisjoni seisukoht on selge: eelnõu 364 esimene lugemine lõpetada. Aga meile on tulnud ka kolm kirja. On tulnud kõigepealt Keskerakonna fraktsioonilt, siis Isamaa fraktsioonilt ja siis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonilt. Kirjade sisu on sarnane, see on järgmine: eelnõu 364 esimesel lugemisel tagasi lükata. Alustame selle hääletamise ettevalmistamist.Head

mille sisu on üks ja sama: tehakse ettepanek eelnõu 364 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 27, vastu 52 ja erapooletuid ei ole, ei leidnud ettepanek toetust. Eelnõu 364 esimene lugemine on lõpetatud.Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 28. jaanuar kell 17.15.

Olen teie ees Vabariigi Valitsuse 11. detsembril 2023 algatatud elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga.

Ma palun vaikust saalis. Eeskätt enda käest ma palun vaikust. Aitäh! Palun, minister! Sõna on teil. Aitäh! Eks see sõbrapäev tekitab kõigis väikest ärevust, täitsa mõistetav.Nii. Elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga muudetakse kolme seadust: esiteks elektrituruseadust, teiseks elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seadust ja kolmandaks maagaasiseadust. Eelnõu ise katab kolme suuremat teemat. Esimene on strateegilise reservi loomine, teine on universaalteenuse kaotamine alates 1. aprillist 2024 ning kolmas on maagaasi varustuskindluse tagamiseks LNG‑haalamiskai halduskulude lülitamine gaasivarumaksesse. Järgnevalt räägin kirjeldatud kolmest muudatusest täpsemalt. Esiteks, elektrituruseaduses luuakse regulatsioon, mis võimaldab kasutusele võtta reservvõimsuse mehhanismi olukorras, kus turul jääb juhitavatest elektritootmisvõimsustest puudu. Reservvõimsuse mehhanismi rakendamise eesmärk on tagada elektriga varustatus olukordades, kus võib tekkida juhitava elektritootmise puudujääk. Sisuliselt on tegemist ennetava abinõuga elektrisüsteemi varustuskindluse tagamiseks ning tarbijate elektrikasutuse piiramise Reservvõimsuse mehhanismiga on võimalik toetada uute juhitavate tootmisvõimsuste lisandumist turule, näiteks gaasielektrijaam, või pikendada olemasolevate võimsuste eluiga, näiteks põlevkivi[jaamad]. Eelnõu järgi maksavad kõik tarbijad strateegilise reservi eest proportsionaalselt oma tarbimisega. See on sarnane tasu, nagu on taastuvenergia tasu. Mehhanismi täpne maksumus selgub Eleringi korraldatava vähempakkumise tulemusel 2025. aastal. Kui aluseks võtta 2022. aasta tarbimine ja 2020. aasta reservi kulu hinnang, siis kulu hinnanguline osakaal lõpptarbijate elektriarves olekscirca0,81% elektri lõpphinnast ehk 0,8%. Teiseks, elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muudatused. Eelnõu järgi kaob universaalteenus alates 1. aprillist 2024. Põhjus selleks on lihtne: universaalteenuse hind 154 eurot megavatt-tunni kohta on olnud viimasel aastal jooksvalt kõrgem kui elektri turuhind. Siiski, 2023. aasta oktoobri seisuga on universaalteenust Seda on üle nelja korra vähem võrreldes 2023. aasta jaanuariga. Lisaks kasutavad üle 87 000 kodutarbija üldteenust universaalteenuse hinnaga. Universaalteenus oli tarbijale kasulik ainult kolmel kuul selle loomise ehk 2022. aastal. 2023. aastal ei olnud börsihinna kuu keskmine kordagi kõrgem universaalteenuse tootmishinnast.

Kolmas muutus, maagaasiseaduse muutmine, haalamiskai kulude arvamine varumakse hulka. Eelnõuga teeme ettepaneku lisada 1. maist 2024 gaasivarumaksele ka haalamiskaiga seotud halduskulud, tagada vastuvõtuvõimekus LNG FSRU teenindamiseks. Tarbija lõplikust gaasiarvest moodustaks gaasivarumakse marginaalse osa, ligikaudu 0,7%. Kehtiva seaduse kohaselt arvestatakse varumakse määra kehtestamisel gaasitarbimise prognoosi kalendriaasta kohta. Arvestades seda, et gaasiaasta algab 1. mail ja kestab 30. aprillini, on oluline sätestada gaasivarumakse määra kehtestamise aluseks võetav arvestusperiood samuti 1. maist kuni 30. aprillini. Ka see muudatus on eelnõusse sisse viidud. Eelnõu järgi on Konkurentsiametil õigus alustada väärteomenetlust, kui selgub, et tarbijatele on strateegilisest gaasivarust soetatud gaasi edasi müüdud soetushinnast kõrgema hinnaga. Tegemist on ennekõike preventiivse sanktsiooni sätestamisega, et gaasimüüjad ei kasutaks kriisiolukorda ära põhjendamatu kasumi teenimise eesmärgil. Aitäh!

ei saanud see loomulikult heakskiitu komisjonis. Koalitsioonisaadikud hääletasid selle universaalteenuse lõpetamise võimaluse maha. Jällegi on päris palju aega sellest möödas.

Aitäh! Ma siiski meenutan: universaalteenuse loomise loogika oli see, et anda inimestele teatav kindlaksmääratud energia hind. Tollel ajal oli energia hind Venemaa agressiooni tõttu Ukrainas ja sellega kaasnenud energiaturu manipulatsioonide tõttu väga volatiilne ja kõrge.

et omal ajal oli see kindlust andev. Selle kõrval – nagu alati kõik valitsused läbi aegade, nagu parlamendiliikmed, kes iganes, ka energiamüüjad on tarbijatele rõhutanud – oli igaüks vaba valima omale sobivat energiapaketti. Lihtsalt võrdlusena, et universaalteenuse kõrvalegi tekkis elektrimüüjatel või energiamüüjatel pakette, kus kombineeriti universaalteenuse kindlust börsihinnaga. Kui börsihind oli soodsam, siis oli võimalik ka seda valida.Nii et tegelikult on asi nii, et igaüks, kes on soovinud ja veidi aktiivne olnud, on saanud endale valida juba soodsama börsihinnaga paketi,

Head ametikaaslased, juhataja palutud vaheaeg on lõppenud. Tundub, et ekraanid on tööle saadud. Ma tänan meie ametikaaslasi, häid teenistujaid! Me oleme hetkel eelnõu 351 juures. Kõnetoolis on kliimaminister Kristen Michal, me oleme küsimuste ja vastuste vooru eel ja hakkame sellega pihta. Andrei Korobeinik, Suur tänu, austatud istungi juhataja! Eelmises episoodis hea minister ei vastanud kahjuks hea kolleegi Lauri küsimusele sisuliselt.

Nii et teie küsimus oli püstitatud vääratele eeldustele. Tulen nüüd tagasi sisulise vastuse juurde. Sisuline vastus on see, et energiapaketi valik on igaühel vaba, turg on väga aktiivne selle pakkumisel ja loodetavasti igaüks teeb selle valiku. Kui keegi ka ei tee seda valikut, siis tänaseks on universaalteenuse, kindlust pakkuva, riigi pakutava ja oma olemuselt fikseeritud paketi mõte

Meie ettepanek oli, et võiksime selle otsusega kiiremini ühele poole saada, ja selline võimalus oli koalitsioonil tegelikult täiesti olemas, oli ka Keskerakonna fraktsiooni eelnõu.

Nüüd on jälle läinud tükk aega selleks, et see eelnõu meie ette tuua. Õnneks on ta olemas ja see on ju hea. Aga miks ei oleks saanud seda palju kiiremini teha, nii nagu te olete ju tegelikult näiteks maksutõuse vastu võtnud? Aitäh! Aitäh! Makse kehtestab parlament ehk vastu võtnud olete muidugi teie. Seda esiteks. Teiseks, suvel näiteks olid ka energiaturul, nagu energeetikud ütlevad, väljavaated veidi teistsugused kui täna. Kolmandaks, energiamüüjad on väga aktiivselt tegelenud selle informatsiooni andmisega, et oleks mõistlik endale valida

kõikide reservide ülevalhoidmine maksab midagi ja vastasel korral ei ole selge, kuidas seda kaetakse, ei ole selge, kuidas see tagatud on. See mehhanism annab selle võimaluse ja hindaja on Elering, kes hindab, millises mahus seda vaja on, kui ta selle hanke välja kuulutab.

inimene sai soovi korral sellest küll loobuda, aga kui tuleb selline kiri, et sa võid teha sellise valiku, siis

ma ei mäleta, et te oleksite selle vastu võidelnud. Ma kahtlustan, et see lause oli midagi sellist – ma nüüd tsiteerin mälu järgi, võin eksida, vabandan ette, kui seda teen –, et opositsioonil oli see ettepanek ammu, kahju, et seda ei ole tehtud.

Samas loodi see universaalteenus turutõrke tingimustes. Kas ta oli nüüd väga hea või mitte, seda ei saa praegu arutada. Aga kui see ära kaotada, siis [mida te arvate], kui tekib uus selline situatsioon,

ka palju parandada. Kui mis tahes kriis peaks paistma, siis meil on olemas kogemused erinevatest kriisidest ja oskused, rõhutan, riigina mis tahes mehhanismi rakendada.

Aitäh! Siin oli hästi palju erinevaid küsimusi, ma jõudumööda vastan. Omal ajal Kristjan Järvaniga, kes oli siis vastutav vist majandusministrina selle rolli eest, me ju arutlesime siin ka nii-öelda universaalteenuse ja universaalteenuse 2 üle.

lisandub, no tuumajaam on midagi väga kauget hetkel, aga isegi selle raport on valmis saanud, debatt parlamendis käib. Loodetavasti jõuame ühel hetkel selle debatini ka siin saalis. Lisaks on Euroopas tervikuna Euroopa energeetikud ja energeetikaministrid, juba enne selle valitsuse aega – ajalugu ju ei alanud selle valitsusega ega

Tänud, hea eesistuja! Antud konkreetset eelnõu arutati 22. jaanuaril majanduskomisjoni istungil, kus osalesid komisjoni liikmed ja kliimaminister koos kaasas olnud energeetikaosakonna juhataja Rein Vaksi, energiaturgude valdkonnajuhi Karin Maria Lehtmetsa ja varustuskindluse nõuniku Kristjan Kaldmaaga. Kaldmaaga. Minister tutvustas seda eelnõu analoogselt sellega, kuidas ta siin saalis seda tutvustas, ja olid ka mõned küsimused.Rain Epler uuris selle kohta, kas universaalteenust on üldse vaja lõpetada, tänapäeval on börsi‑ ja kõik muud paketid, mida inimesed saavad valida. Vastus sellele oli, et seda debatti on olnud, aga nagu minister siin põhjendas, mitte kõik ei ole [paketti] ümber vahetanud ja seda peaks siiski tegema.Rain tundis huvi ka Konkurentsiameti rolli kadumise mille Karin Maria Lehtmets ja Rein Vaks ümber lükkasid, öeldes, et Konkurentsiametil on siiski endiselt väga konkreetne roll erinevate mehhanismide jälgimises, kaasa arvatud varustuskindluse küsimustes.Samuti oli küsimus

valmistatakse ette, reservi ennast ja seda mehhanismi ei pruugita veel kohe rakendada, aga mehhanism kui selline peab meil olemas olema, et me saaksime seda tulevikus rakendada.Rain

ka Priit Lomp vastas, et tänaseks on meil [protsess] oluliselt kiirem, me saame kiiremini reageerida ja uutele võimalikele kriisidele täpsemalt vastata.

jäi gaasitoru maksumus ja kõik muu selline. Rein Vaks lisas, et see kapitalikulu on riigi poolt juba kantud, eelnõus on ainult halduskulud, gaasitoru läks juba tariifi alla ja täpsemad andmed edastatakse komisjonile hilisemalt. Need on komisjoni tõepoolest laekunud. vanadest põlevkivijaamadest rääkida, siis nende võimekust juba 50% ulatuses kasutatakse koostootmiseks, biomass ja muu. Puidugraanulitest ei ole hinnakonkurentsi oluliselt oodata.

Andres Sutt uuris strateegilise reservi mõjude tabeli kohta, kus oli toodud 5-miljoniline samm. Selle kohta selgitati, et kuna reservi loomise hinda pole teada, see kujuneb

Rain Epler palus LNG-haalamiskai halduskulude võrdluseks tuua mõne teise sadama halduskulusid, et aru saada, kas hinnaorientiir on samas suurusjärgus. See informatsioon saadeti komisjonile tagantjärele.

Kokku tehti kolm otsust. Määrata juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja, see oli konsensuslik otsus. Teha ettepanek võtta [eelnõu] täiskogu päevakorda täna, 14. veebruaril, see oli samuti konsensuslik otsus. Ettepanek oli esimene lugemine lõpetada, mis oli samuti konsensuslik

Varustuskindluse tagamine on ilmselgelt vajalik. Kes tahab elada rahus, peab valmistuma sõjaks, nii et ükskõik, mis hetkel meil on mingisugused probleemid, nii gaasiga kui ka elektriga varustamine peab olema [tagatud]. tark inimene mõtleb ette. Universaalteenust ei tohiks minu ja meie erakonna arvates kaotada, vaid seda peab täiendama, juhuks kui tekib uus energiakriis. See annab kindluse eelkõige ettevõtjatele, et nad ei jää nii-öelda räästa alla, kui peaks tekkima sama olukord nagu 2022. aastal. Tuleb läbi mõelda, arvestades kogemust, milliseid samme peaks riik astuma, ükskõik, milline stsenaarium võib energiamajanduses

Uus universaalteenus peaks toimima põhimõttel, et kui elektribörsil toimuvad anomaalsed hinnahüpped, siis tagatakse hinnalae abil tarbijale mõistlik hind. On oluline majanduskonkurentsis luua võrdsed tingimused teiste Euroopa riikidega. Majanduskomisjonis toimunud arutelul väitsid oponendid, et juba praegu on võimalik ka elektriturul olevate ettevõtjatega sõlmida sarnaseid lepinguid. Vaatamata sellele saab ainult riik olla tõsiselt võetav garant juhuks, kui peaks tekkima nii-öeldaforce majeure.Elektri hinna suur komponent on CO2-kvoot, mille hinda mõjutab samuti kauplemine kvootidega. Põhilised kauplejad on pangad, kes püüavad sealt kasumit teenida. CO2-maksust laekub riigieelarvesse korralik summa, mida riik saab oma otsusega kasutada vajaduse korral ka universaalteenuse hinnalae tagamiseks. Mäletame hästi, et energiakriisi tekitas börsimull. Inimesed ja ettevõtjad tasusid ülisuuri elektriarveid ajal, kui Eesti riigi omanduses olev elektrit tootev monopol Eesti Energia sai erakordseid kasumeid ja riigieelarvesse laekus miljonite eurode eest rohkem käibemaksu. Samal ajal olid hädas ka naaberriigid, kes erinevate riiklike mehhanismidega toetasid energiahindade alandamist.Arvestades eeltoodut teeb Isamaa Erakond ettepaneku mitte lõpetada universaalteenust, vaid seda täiendada ning paremaks vormida, et olla konkurentsivõimeline ühisel Euroopa turul ja olla ka tulevikus toeks nii ettevõtjatele kui ka tavakodanikele. Aitäh!

esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 28. veebruar kell 17.15. Teise päevakorrapunkti käsitlemine on läbi. Liigume kolmanda päevakorrapunkti juurde: Vabariigi Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse

kui see kokkulepe sünnib. Seejärel on juhtivkomisjoni ettekanne, antud juhul on tegemist põhiseaduskomisjoniga, mis on juhtivkomisjon, see ettekanne on samuti kuni 20 minutit. Seejärel on läbirääkimised,

Tutvustan teile Vabariigi Valitsuse edastatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu ehk niinimetatud Euroopa Liidu sinise kaardi eelnõu.Välismaalaste seaduse muutmise eesmärk on võtta üle Euroopa Liidu sinise kaardi muudetud direktiiv. See käsitleb kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki sisenemist ja riigis töötamist. Sissejuhatuseks toon esile, et Euroopa Liidu sinine kaart ei ole Eestis laialt levinud ning see regulatsioon puudutab lõppkokkuvõttes väheseid inimesi. Seisuga 15. jaanuar 2024 oli Eestis kokku 82 kehtivat sinist kaarti. Aastal 2023 väljastati kokku 31 sinist kaarti, mis on väga väike osa töötamiseks antavate elamislubade üldarvust aastas. Sinise kaardi valdajaid töötab ligikaudu 60 Eesti ettevõtte juures, Eestis on aga umbkaudu 150 000 aktiivset ettevõtet.Edasi ettevõtet.Edasi eelnõu sisust. Eelnõuga kavandatud muudatused saab jagada kolme gruppi. Esiteks täpsustatakse kõrgema kutsekvalifikatsiooni mõistet, vähendatakse erialase töökogemuse nõuet ning reguleeritakse kõrgema tasandi kutseoskused, millele peab sinise kaardi valdaja haridus vastama. Euroopa Liidu sinise kaardi taotlemiseks peab välismaalasel olema kõrgharidus või vähemalt kolmeaastane erialase töötamise kogemus. Direktiiv kohustab tunnistama kõrgema tasandi kutseoskusi info‑ ja kommunikatsioonitehnoloogia ametikohtadel

Teiseks pikendatakse Euroopa Liidu sinise kaardi valdaja [võimalikku] töötuks olemise aega. Muudatuste tulemusena võib kaardi valdaja olla elamisloa kehtivuse ajal töötu kokku kuni kolm kuud, kui tal on sinine kaart olnud alla kahe aasta.

liikmesriigist liikuda teise liikmesriiki. Muudatuste tulemusena võib teise riigi sinise kaardi valdaja viibida Eestis kuni 90 päeva mis tahes 180 päeva jooksul tööalase tegevuse eesmärgil. Tööalane tegevus peab olema seotud välismaalase töökohustusega ja see hõlmab ärikohtumisel, konverentsil või seminaril osalemist, ärikokkuleppega seotud läbirääkimiste pidamist, müügi‑ või turundustegevust, ärivõimalustega tutvumist või koolitusel osalemist. Muudatus hõlmab üksnes tööalast tegevust ja ei too kaasa nende välismaalaste lubamist Eesti tööturule. Kui teise riigi sinise kaardi valdaja soovib asuda siin tööle,

Muudatuste tulemusena tuleb teha teavitustegevust, täiendada infomaterjale ja veebikeskkondade teavet ning koolitada PPA ametnikke. Seaduse rakendamisega kaasnevad kulud kaetakse Politsei‑ ja Piirivalveameti eelarvest. Aitäh!

Koosolekul arutati põhjalikult mitmeid teemasid seoses Euroopa sinise kaardi rakendamisega Eestis ning selle mõjuga tööjõuturule.Esimene oluline teema oli sinise kaardi idee ja selle erinevus USA rohelisest kaardist.

Kolmandaks keskenduti sinise kaardi omanikele pakutavatele eelistele, sealhulgas võimalustele pikemalt Euroopa Liidu piires töötada ja ringi liikuda ning sellest tulenevalt kohustustele, nagu püsiv töökoht ja täidetud palganõue.

Hea ettekandja, tänan! Teile küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi soovitakse avada. Avan läbirääkimised ja palun Riigikogu kõnetooli Isamaa Erakonna fraktsiooni esindaja Helir-Valdor Seederi. Palun! Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Valitsuse rändepoliitika laiemalt on meie fraktsioonile jäänud küll

valitsus ei ole mingisuguseid fundamentaalseid otsuseid praeguse rändepoliitika muutmise kohta langetanud. Aga erinevate ministrite väljaöeldud mõtted oma valitsemisala elu korraldamise kohta teevad väga ärevaks.Mis

Aga ju siis on sellel mingisugune põhjus, millest ei ole teada antud ja mida me praegu ei tea.Konkreetse eelnõu puhul ütlen kohe ära, et kuigi selle

Me ei näe põhjust, miks peaks bürokraatiat suurendama, miks peaks Eesti riik ka neid väikseid täiendavaid kulutusi enda kanda võtma, kui ametnikud Euroopas ja ka Eestis mõtlevad välja uusi regulatsioone, mida sellisel kujul vaja ei oleks.

Kui me loeme seletuskirja ja vaatame seaduseelnõu eesmärki, siis näeme, et siin on kirjas, et eelnõu eesmärk on soodustada kolmandate riikide kodanike tööleasumist

tööle asumiseks. Kõigepealt, tööjõuturust rääkides, miljard elanikku on täiesti ilma igasuguste piiranguteta, see on Euroopa Liit ligi 500 miljoni elanikuga, pluss Ameerika Ühendriigid üle 300 miljoni elanikuga, pluss Jaapan.

siis ilmselt ei ole tegemist eriti kõrgelt kvalifitseeritud tööjõuga, keda kolmandatest riikidest peaks Eestisse sisse tooma. Pigem on ju soov, me näeme seda, odavat tööjõudu sisse tuua. Põhimõtteliselt ei ole õige see, mis on seletuskirjas, et selle eelnõuga luuakse selge ja läbipaistev Euroopa Liidu ülene vastuvõtusüsteem, mis meelitaks – ma rõhutan: mis meelitaks Euroopa Liitu kolmandatest riikidest kõrge kutsekvalifikatsiooniga töötajaid ja hoiaks – rõhutan: ja hoiaks – neid Euroopa Liidus ja soodustaks nende liikuvust. Ma arvan, et me ei peaks inimesi praeguses olukorras siia massiliselt meelitama

eelnõu 349 esimesel lugemisel tagasi lükata. Kui valitsusel on niikuinii plaan tulla siia välismaalaste seaduse muudatustega, siis võiks

Aitäh! Palun Riigikogu kõnetooli Eesti Reformierakonna fraktsiooni esindaja Urve Tiiduse. Palun! Lugupeetud kolleegid! Lugupeetud juhataja! Vabariigi Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muutmise seadusel on ka teine nimi: Euroopa Liidu sinise kaardi seadus. Väidetavalt sai see sinine kaart küll inspiratsiooni USA rohelisest kaardist, kuid analoogia on vaid osaline. Sinise kaardi idee kasvas välja kavatsusest soodustada kõrge kvalifikatsiooniga kolmandate riikide töötajate Euroopa Liidu tööjõuturul liikumist, andes neile selleks suuremad õigused. Neid õigusi on reguleeritud ka varasemalt, nimelt 2009. aasta direktiiviga, ja Eesti õigusesse, välismaalaste seadusesse võeti need üle 2011. aastal. 2021. aastal uuendati selle valdkonna regulatsiooni ja neid muudatusi me oma õigusesse üle võtmas olemegi.Välismaalaste seaduse muutmise vajadust ja sisu on täna juba tutvustanud nii minister kui ka komisjoni esimees ning ka kolleeg Helir-Valdor Seeder. Paindlikuma regulatsiooni ootust on varasemalt väljendanud ka ettevõtjad. Jutt on tippspetsialistide palkamisest kolmandatest riikidest. Eesti on rõhutanud, et direktiivi ülevõtmisel tuleb otsida keskteed, kus tööjõuvajaduse ja sisejulgeoleku huvide vahel oleks maksimaalne ühisosa, mis on ju mõistlik.Kui me kolmandatest riikidest pärit spetsialistide teemaga just igapäevaselt ei tegele, siis on hea teada, et ühe kavandatud muudatusega täpsustatakse kõrgema kutsekvalifikatsiooni mõistet ja haridusnõudeid, millele peab Euroopa Liidu sinise kaardi valdaja haridus vastama. See tähendab, et täpsemalt sisustatakse kõrgema tasandi kutseoskused, mida peetakse sinise kaardi taotlemisel samaväärseks kõrghariduskvalifikatsiooni kinnitavate teadmiste, oskuste ja pädevusega. Me teame, et kõrghariduskvalifikatsiooni tõendab diplom, tunnistus või muu tõend, mille on andnud pädev asutus. Selle seadusega saab lahti kirjutatud, mis on täpselt need kõrgema tasandi kutseoskused, mis on võrreldavad kõrghariduskvalifikatsiooniga ja loovad õiguse taotleda sinist kaarti.Peatun sellel aspektil [pikemalt]. Kui diplomit ei ole, siis teadmised, oskused ja pädevus, mida tõendab vähemalt viieaastane erialase töö kogemus tasemel, mis on võrreldav kõrghariduskvalifikatsiooniga, annavadki kõrgema kutsekvalifikatsiooni, aga see peab vastama ka tööpakkumises nimetatud kutsealale. Siia alla lähevad näiteks info‑ ja kommunikatsioonitehnoloogia juhid ja tippspetsialistid, kelle erialase töö kogemuse kestus sinise kaardi taotlusele eelnenud seitsme aasta jooksul peab olema vähemalt kolm aastat ja kes kuuluvad vastavatesse rahvusvahelise kutsealade standardklassifikatsiooni ISCO rühmadesse. Kuna kõrgema tasandi kutseoskuste tunnustamiseks peab sinise kaardi valdaja töökogemus olema samal tasemel nagu kõrghariduskvalifikatsioon, siis ei saa arvestada igasugust töökogemust, vaid ainult asjakohast.Ma tõin selle ühe aspekti esile lihtsal põhjusel, et just IKT‑sektoris käib terves maailmas töötajate pärast kõva konkurents. Nii et on igati pragmaatiline seda muudatust seadusesse üle võtta ja siiski loota, et mõned konkurentsieelisega ametimehed ja ‑naised tulevad ka meie tööturule. Aitäh! Suur tänu, hea ettekandja, teile ka! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised.

Nimelt on esiteks tegemist kehtiva direktiiviga, mida parandatakse või tehakse natukene paremaks ja mõistlikumaks. Midagi uut ei looda, rohkem inimesi see arvatavasti siia tooma ei hakka, mingisuguseid uusi uksi või aknaid ta kindlasti ei ava. Kui me räägime kuludest, mida siin mainiti, siis tõesti, neid

mis muutmisele lähevad, siis praktika on olnud selline, et viie aasta jooksul on selles süsteemis ajutiselt töötuks jäänud inimesi olnud üks. Viie aasta jooksul üks inimene.

et hoida mõõdukat konservatiivset joont, mis siiamaani on olnud, ja samas vaadata kindlasti seda, et oleks piisavalt paindlikkust, ja kui seda on vähe, siis seda juurde luua, et ettevõtjad saaks Eestis tegutseda ja neil need võimalused oleks. Teine pool on loomulikult see, et tagada Eesti julgeolek. Sellepärast tuleb välismaalaste seaduse muudatusi veel. Küsimus oli, miks need ei ole koos ühes seaduses. See on väga õige küsimus.

millised kultuurinormid meie koolides peaksid olema ja kas me seal peaksime mingisuguseid tingimusi sätestama. Kõik need asjad sinna juurde. Aitäh teile! Suur tänu! Nüüd küll on hetk,

ettepaneku hääletamise ettevalmistamist.

Isamaa fraktsiooni ettepaneku eelnõu 349 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

kell 17.15. Kolmanda päevakorrapunkti menetlemine on läbi. Liigume neljanda päevakorrapunkti juurde. See on Vabariigi Valitsuse algatatud väärismetalltoodete seaduse, riigilõivuseaduse ja seadme ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 363 esimene lugemine. Ma palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli majandus‑ ja infotehnoloogiaminister

Väärismetalltoodete seadus läbis viimase suure uuenduskuuri 20 aastat tagasi ja viimati tehti seal suuremaid sisulisi muudatusi aastal 2008. Selle aja vältel on seadus üldjoontes oma eesmärki täitnud, kuid rakendamise käigus on ilmnenud ka puudujääke ja probleeme. Niisiis, seaduse muutmise eesmärk on kõrvaldada ajale jalgu jäänud sätted ja piirangud, nagu jaemüügikohtade piirangud ja massi esitamise kohustus müügidokumentidel. Soovitakse ka vähendada ebavajalikku regulatsiooni ja sellest tulenevat halduskoormust ning lisaks on ajas muutunud ettevõtjate ootus riigi infosüsteemide funktsionaalsusele. Seadusele koostati 2023. aasta jaanuaris väljatöötamiskavatsus. Muudatuse väljatöötamisse kaasati väärismetalltoodetega seotud ettevõtjad, kelle tagasiside alusel lisati praegusesse seadusesse mitmed muudatused, näiteks registreerimismenetlusest füüsiliste näidiste ja paberdokumentide esitamise kohustuse eemaldamine. Muudatuse väljatöötamisel arvestati, et hoolimata ettevõtjate halduskoormuse vähendamisest oleks siiski endiselt tagatud tarbijate kaitse. Kõiki muudatusi ma praegu ette lugeda ei jõua, neist on põhjalikumalt juttu eelnõu seletuskirjas. Tutvustan siiski lähemalt tähtsamaid muudatusi. Esiteks, suuremaid muudatusi on väärismetalltoodetele kantavate, tootjat tähistavate nimemärgiste riikliku andmekogu menetlusprotsesside digitaliseerimine ja infosüsteemi uuendamine. Märgiste andmekogus registreerimine on vajalik, et tuvastada, missugune ettevõtja millist märgist tootel kasutab. Praegu peavad väärismetallist ehete, kellade ja lauahõbeda tootjad esitama taotlemisel nimemärgise kujutise paberil ja igal aastal kinnitama registreeringu koos füüsiliste näidiste esitamisega. Muudatusega võimaldatakse ettevõtjal esitada kõik need andmed elektrooniliselt, pikendatakse registreeringu kehtivust ühelt aastalt kümnele ja lõpetatakse füüsiliste näidiste esitamise kohustus. Ligikaudu 300 registreeringut omava ettevõtte kohta tähendab registreeringu kehtivuse pikendamine kümne aasta peale kokku ligi pool miljonit eurot kokkuhoidu. Peamine kasu ettevõtjatele on siiski aegunud ja mittevajalike kohustuste eemaldamine regulatsioonist, mis vähendab ettevõtjate halduskoormust. Teiseks, praegu aktsiaseltsis Metrosert asuv nimemärgise register on loodud 20 aastat tagasi ja vahepeal ei ole registrit tehnilistel põhjustel ajakohastatud, mistõttu ei ole ei tehnilistel põhjustel ega rahaliselt mõistlik enam olemasolevat registrit uuendada. Praegune nimemärgise register lõpetatakse ja andmed viiakse üle Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemi, mis vastab tänapäevastele riikliku andmekogu nõuetele ja kus arendatakse vastav moodul. TTJA on loogiline valik, sest seal tehakse väärismetalltoodete üle riiklikku järelevalvet ja valdkondlik pädevus on seal juba olemas. Infosüsteemi arendamise kulu on ärianalüüsi järgi ligikaudu 150 000 eurot ja täiendav püsikulu infosüsteemi ülalpidamiseks on aastas 22 500 eurot. Vahendid on planeeritud riigieelarvesse ja peale seaduse vastuvõtmist taotletakse need TTJA‑le. Kolmandaks, riigilõivuseaduse muudatusega piiritletakse selgemalt, milliste tegevuste eest tuleb nimemärgise registreerimise, muutmise või kehtimise aja pikendamise korral riigilõivu tasuda. Kui praegu tuleb seda teha registreeringu puhul, siis edaspidi tuleb riigilõiv tasuda taotluse läbivaatamise eest.

Neljandaks kaovad jaemüügikohtade piirangud ning sellega suureneb mikroettevõtjatest käsitööliste konkurentsivõime. Nad saavad enda valmistatud tooteid müüa ka turul ega pea kasutama väärismetalltoodete jaemüügiks spetsialiseerunud füüsilisi kauplusi.

Viiendaks, lisaks muutuvad väärismetalltoodete müügidokumentidel andmete esitamise nõuded, et saavutada tasakaal ettevõtjate mõistliku halduskoormuse ja tarbijale vajaliku info edastamise Praegu on kohustus esitada müügidokumendil alati toodet eristava näitajana toote mass, et tarbija hilisema kaebuse korral toodet ja müügidokumente kokku viia. Enamik ettevõtjaid aga eristab tooteid müügisüsteemides tootekoodi järgi, mis on parem näitaja, sest mass võib sama tüüpi ja samast väärismetallist, aga erinevatel toodetel olla sama, pealegi võib sama partii ehete mass erineda.

võidavad mõlemad osapooled, nii müüja kui ka ostja. Kindlasti, kui on veel kõhklusi ja kahtlusi, siis lugemiste vahel saab selgust. Üks tehniline nüanss ka, mis

Teha ettepanek võtta eelnõu täna, sõbrapäeval, Riigikogu täiskogu päevakorda. See ei olnud konsensuslik otsus,

Kindlasti on selles eelnõus nii positiivset kui ka negatiivset. Ei saa öelda, et on halb, kui tahetakse midagi digitaliseerida või

need on sertifitseeritud. Kui inimene läheb sinna ärisse, siis ta võib üsna kindel olla, et see kaup, mida ta ostab, vastab sellele, mis seal kirjas on.

Väidetakse samamoodi, et apteegist on neid mõistlikum osta, sest seal apteeker soovitab ja inimene saab milleski kindel olla.See eelnõu lõdvendab neid piire nii palju, et ma kardan,

Seega võib öelda, et ühest küljest on see eelnõu hea, teisest küljest on ta toores. Ma väga loodan, et kahe lugemise vahel saab teha muudatusettepanekuid ja siiski suudetakse läbi mõelda see tarbijakaitse pool, inimesed võiksid ikka endiselt kindlad olla selles, et see kaup, mida nad ostavad, vastab lubatule.

Samas, kui Rain Epler siin on, siis võib ka tema tulla, tema on ka algataja. Palun teda siis. Ei näe ka teda. No ja siis on võimalus Ants Froschil tulla. Ants Frosch, kas on võimalik tulla Riigikogu kõnetooli? Riigikogu

Ta ei ole saalis, samuti ei näe Henn Põlluaasa ega Rain Eplerit. Järelikult ei saa seda päevakorrapunkti arutada ja on arutelu võimatus.

oma sõnavõtuga esinenud, ja võib-olla oleks ka küsimusi ja vastuseid, me ei tea seda. Nii et kaheksandas päevakorrapunktis on arutelu võimatus. Liigume üheksanda päevakorrapunkti juurde ja loodame, et siin läheb meil paremini. See on Riigikogu liikmete Arvo Alleri, Kert Kingo ja Evelin Poolametsa algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu

Kert Kingo, Martin Helme ja Rene Koka algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 268 esimene lugemine. Algatajate poolt peaks tegema ettekande Riigikogu liige Kert Kingo. Teda ei ole saalis, ei ole ka teisi algatajaid. Järelikult on selle päevakorrapunkti arutelu võimatus ja kümnes päevakorrapunkt on menetletud. Läheme 11. päevakorrapunkti juurde. Priit Lomp, teil on protseduuriline küsimus.

aga selle aja jooksul ei ole olnud sellist arutelu, millal see arutelu võimatus lõpuks, kuidas öelda, kukub nulli või miinusesse, nii et [eelnõu] ei tule enam siia saali. Ikka tuleb ta vaikselt siia tagasi, püüame jälle arutada, ja kui inimesi ei ole saalis, siis on arutelu võimatus.

Liigume 12. päevakorrapunkti juurde, Riigikogu liikmete Arvo Alleri, Leo Kunnase ja Rain Epleri algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 270 esimene lugemine. Riigikogu kõnetooli on palutud Arvo Aller, keda ei ole saalis, ei ole ka teisi algatajaid. Järelikult on selle päevakorrapunkti arutelu võimatus.

Ei ole teda, ei ole ka teisi algatajaid. Nii et peame selle monoloogiga siin edasi minema ja on selle päevakorrapunkti arutelu võimatus. Oleme jõudnud tõsise töö järel 16. päevakorrapunkti juurde, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 276 esimene lugemine.

Aga keda ei ole, on Jaak Valge. Järelikult on ka 18. päevakorrapunkti arutelu võimatus. Head ametikaaslased, ma tänan teid teie koostöö eest ja selle mittekoostöö eest! Tänane päevakord on läbi vaadatud, rohkem päevakorrapunkte ei ole. Tänane istung on lõppenud. Jõudu teile meie töös! Aitäh!